Отже, колеги, прошу заходити в зал. Готові Готові до реєстрації? Прошу народних депутатів зареєструватись для участі в засіданні, прошу провести реєстрацію. Зареєстровано 348 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

І, шановні друзі, хочу сьогодні привітатиусіх нас з Днем Гідності та Свободи. Рівно 5 років тому розпочалась Революція Гідності. Це була відповідь українського народу на спробу тодішнього проросійського режиму Януковича повернути Україну в колоніальну залежність від Росії. Я пам'ятаю той вечір 21 листопада на Майдані, і багато з тут присутніх в той вечір були на Майдані і, хоча здавалося, що шансів немає, ми знали, що ми маємо не допустити повернення України в колонію Росії. Ми розпочали цей шлях тоді, і минуло 5 років. І, колеги, я переконаний, Майдан і продовжується і в нашій роботі сьогодні тут у Верховній Раді України. І кожного разу, коли ми зміцнюємо Збройні Сили України, коли ми приймаємо рішення про зовнішньополітичний вибір України в НАТО і в ЄС, коли ми приймаємо рішення по декомунізації, ми продовжуємо справу Майдану, і ми продовжуємо Майдан. просто перенесені з Інститутської і Грушевського вШирокине, в Станицю Луганську, і там зараз наші хлопці кожного дня захищають Україну і захищають весь вільний світ, як ми захищали Майдан 5 років тому. Низький уклін і вічна слава полеглим Героям Небесної Сотні та українським воїнам, які поклали життя за незалежність України з російським агресором. Нехай їхня жертовність і безмежна любов до свого народу і Батьківщини буде для нас головною життєвою заповіддю! Вітаю всіх вас, колеги, з святом, з річницею Майдану, з Днем Гідності! Також, колеги, я хочу привітати сьогодні усіх українських десантників із професійним світом – Днем Десантно-штурмовий військ Збройних Сил України. Символічно, що це свято відзначається 21 листопада у день пам'яті небесного покровителя українських десантників – СвятогоМихаїла, провідника небесного воїнства. Десантники Збройних Сил України одними з першихвийшли на передову, щоб захистити українську державу від російського агресора. Наші воїни-герої проводили надзвичайно складні бойові операції на передовій і у ворожому тилу. В історію України назавжди будуть вписані легендарні бойові операції українського десанту: рейд 14-го року, героїчні бої за Донецький, Луганський та Краматорський аеропорти. Дорогі воїни, бажаю вам міцного здоров'я, успіху, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам миру та благополуччя. Нехай вас кулі оминають. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо десантників. І, колеги, нагадую, що в середу ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів України. Не від фракцій, а від народних депутатів України. І тому я прошу усіх, хто має намір взяти участь в обговоренні, провести запис. Будь ласка, колеги. Колеги, поки йде запис. До мене приходить багато заяв, я хочу вам повідомити, заяви подаються в секретаріат, реєструються і тоді вже приходять мені і я зачитую. Я очікую, коли будуть принесені зареєстровані заяви. Як тільки вони будуть зареєстровані, я їх тут же проголошую, тут же зачитаю з трибуни Верховної Ради України. І переходимо до виступів. Кириленко Іван передає слово для виступу СергіюЄвтушку. Будь ласка, пане Сергій. 10:09:19 ЄВТУШОК С.М. СергійЄвтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Дійсно, шановні колеги, можливо, ми маємо сьогодні дуже святковий настрій, але хотілося би вшанувати хвилиною мовчання, пане Голово, все ж таки тих хлопців і дівчат, які поклали своє життя за гідність, за те, щоби наші наступні покоління і наші діти мали можливість жити в вільній, демократичній, правовій, процвітаючій країні.

Слава Героям Небесної Сотні! Шановні колеги! Сьогодні, дійсно, незвичайний день. Ми пам'ятаємо, що наша країна перебуває на перших позиціях, на жаль, по корупційних діяннях найголовніших рейтингових соціологічних досліджень і груп, які проводять в нашій країні. І чи може бути, коли керівник обласної державної адміністрації Рівненської області панМуляренко, за даними НАЗК, перебуває в трійці тих порушників антикорупційного законодавства, фактично є корупціонером, я зараз доведу, чому я це говорю, по факту на цих посадах? Звичайно, що ні. Я звертаюсь зараз до Президента Порошенка. Скажіть, будь ласка, допоки, чи не розумієте ви, що саме такі керівники на сьогоднішній день, перебуваючи в цих списках, ведуть нашу країну в прірву? 9 листопада відбувся суд,суд, в якому мали визнати пана Муляренка тим, який здійснив корупційні діяння за поданням НАЗК. Але ж давайте подивимось на ситуацію, що відбулося. А відбулося наступне. Дуже солідарно зразу з прокуратурою, з представником прокуратури, на клопотання якого суддя задовольняє перенести справу, справа виводиться за межі термінів, які вже не дають можливості ухвалити певне адміністративне рішення і визнати панаМуляренка корупціонером. Ось, шановні народні депутати, якраз момент, коли ми маємо відповідь, що оці всі бутафорні реформи, які відбувалися в цьому залі за вашим голосуванням і освяченням, призводять до того, що ті корупціонери, на сьогоднішній день уникають покарання, тому що дуже просто вчасно не розглянути, не дослідити, чому було здійснено таке правопорушення. Дуже просто сьогодні вивести за рамки, обмежені законодавством терміни і не визнати судом. Тому суд за клопотанням цього прокурора бере і закриває справу в зв'язку з втраченими термінами. Я звертаюсь із запитом разом із своїми колегами до Генерального прокурора України, аби він дав правову оцінку таким процесуальним діям прокурора у Рівненській області. Комітету з питань запобігання корупції, щоб вони на своєму засіданні, коли буде щорічний звіт НАЗК, запитали у представників НАЗК, а чому саме представники НАЗК затягнули цю справу, дали можливість уникнути корупційного покарання. А я нагадаю: суд не визнав… Суд не визнав панаМуляренка поки невинним, суд лише закрив справу за обставинами, які призвели до того, що були втрачені терміни для покарання. І тому прошу розглянути це питання і надати нам відповідь. Дякую. Шановні українці! Шановні колеги! По-перше, хотів би вас привітати з п'ятою річницею Революції Гідності, із святом сьогоднішнім. 5 років тому назад вся Україна вийшла на майдани для того, щоб побороти криваву диктатуру. Потім були тяжкі випробування і нам всім разом, команді "Народного фронту", вдалося втримати країну від дефолту. Хочу нагадати, що у лютому 14-го року, коли уряд Арсенія Яценюка почав виконувати свої обов'язки, на єдиному казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, може хтось забув. Ми всі разом відновили Збройні Сили України. Ми всі разом створили нову поліцію, нову армію. Ми всі разом зняли з нашої шиї газовий зашморг Росії. Ми всі разом тут з вами робили все для того, щоб Україна підписала і щоб ми отримали безвіз з країнами ЄС, і тепер кожен з наших громадян подорожуєкраїнами Європи. І всі разом ми зараз протистоїмо гібридній агресії Росії – країні-агресору. І тут ми з вами разом приймали рішення і вперше визнали Росію країною-агресором. І проти нас триває гібридна війна. І я хочу всіх сьогодні поздоровити з черговою перемогою України в протистоянні з Росією. Сьогодні на Генеральній асамблеї Інтерполу, яка проходила в Дубаї, прийнято рішення і новим керівником Генеральної асамблеї не став російський шпигун, колишній представник МВС Росії, а обране сьогодні керівництво Інтерполу – це представникЮжної Кореї. Ще з понеділка на Погоджувальній раді я повідомив про чітку принципову позицію міністра внутрішніх справАвакова щодо того, що ми не допустимо, щоб росіяни стали в керівництві Інтерполу. Ми не допустимо повторення тієї, коли в 30-х роках минулого сторіччя Третій рейх почав керувати Інтерполом, цією поважною організацією. Ми не допустимо, щоб представники країни-агресора керували даними організаціями. І я дякую всім країнам, всім країнам, які підтримали принципову позицію України, принципову позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і ми не допустили сьогодні, щоб керівником Інтерполу став представник країни-агресора. Тому наше головне завдання в наступному році не допустити реваншу прокремлівських, проросійських сил, не допустити розбрату в суспільстві, ми повинні зробити все для… за що виходили люди на Майдан – розбудовувати єдину, незалежну, європейську країну – Україну. Дякую. Дякую вам. Костянтин Павлов, "Опозиційний блок", місто Кривій Ріг. Шановний народ України! Шановні колеги! В цьому році ми стали свідками кризи в системі управління державними підприємствами та в системі управління держави в цілому. В Україні, незважаючи на всі нормативні строки і морози, жодна державна теплоцентраль не була запущена в роботу вчасно, жодна. В результаті заручниками стали сотні тисяч жителів міст по всій країні, не виключенням став і місто… і Кривій Ріг, де підприємство "Криворізька теплоцентраль", яке ні де-юре, ні де-факто не підпорядковується місту, а управляється Фондом державного майна, запустилось тільки після екстреного втручання міста, інакше б точно була б техногенна катастрофа, в рази більша, ніж Алчевськ. Вдумайтесь, щоб включити тепло на підприємстві, що підпорядковується Фонду державного майна, потрібні були суди, екстрені засідання міської Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, моє з колегою АндріємГальченком втручання в переговори з НАК "Нафтогаз" і так далі. При цьому, підкреслюю, підпорядковане місту комунальне підприємство "Тепломережа" отримало ліміти на газ і розпочало роботу спокійно і в плановому режимі. Акцентую вашу увагу, що на держпідприємстві за два роки змінилося п'ять керівників і жоден з них не був узгоджений з керівництвом міста. Більш того, директор підприємства навіть не був присутній на засіданнях міського штабу з підготовки до зими, тим самим ігнорував міську владу. Про яку відповідальність міських голів у цій ситуації може йти мова? А від Фонду держмайна ми чули лише заяви, що він не керує процесом, не є розпорядником коштів і не може нічого вирішувати. Панове з уряду, розберіться нарешті, хто тоді може і має нести відповідальність за цей безлад. Бо виходить нонсенс: у переговорах з "Нафтогазом" брали участь нардепи, міська влада, навіть приїхали жителі міста, а від Фонду держмайна і підпорядкованого йому підприємства не прийшов взагалі ніхто. Глибоко впевнений, що ця криза системна по всій країні. Ми бачили це ще в 16-му, потім в 17-му роках. В цілому керівництво міста Кривого Рогу 20 разів зверталося до Кабміну, Верховної Ради, профільних міністерств для отримання згоди на прийняття в комунальну власність міської "Криворізької теплоцентралі". Ще в 16-му році депутати Криворізької міської ради прийняли звернення до Кабміну про виключення зі списку підприємств, які підлягають приватизації. У листопаді 17-го року сесією Криворізької міської ради також було прийняте рішення надати згоду на безоплатне прийняття "Теплоцентралі" в комунальну власність міста, але ніяких позитивних рішень від Кабміну ми не бачили і не дочекались. Більш того, по суті більше половини поточного боргу, який сьогодні має державне підприємство "Теплоцентраль" перед державним же підприємством НАК "Нафтогаз України більше 200 мільйонів гривень складає заборгованість державного бюджету. З них: 77 мільйонів – по субсидіях, майже 62 мільйони гривень – недоотримана компенсація з різниці в тарифах. Тобто за фактом держава повинна державному підприємству за інше державне підприємство. Ситуацію завели в глухий кут і тримали без тепла понад 300 тисячкриворіжців. Люди не повинні бути заручниками розбірок між держпідприємствами. Ми, депутати від Кривого Рогу, вважаємо, що Фонд держмайна як власник "Криворізької теплоцентралі" повинен виступити гарантом погашення її боргів. повинен виступити гарантом погашення її боргів. Взяти на себе відповідальність та передати її місту, але не в тому стані, до якого вона сьогодні доведена в результаті неефективного менеджменту. Зараз Кривому Рогу хочуть віддати не стільки підприємство, скільки борги по ньому. Ми вимагаємо передачі об'єктів "Теплоцентралі", але на справедливих умовах. Люди більше не мають бути заручниками державного свавілля і мерзнути в своїх домівках. Дякую за увагу. Дякую. Мисик передає слово для виступу Писаренкові. Включіть мікрофон. З трибуни, будь ласка, Писаренко Валерій. 10:20:41 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Минулого тижня я працював на своєму окрузі в Харкові. І більшість людей, які приходять сьогодні на прийом

Але питання в тому, що якщо подивитися соціологічне дослідження, один чи два відсотки залишилось населення, які довіряють парламенту, Кабінету Міністрів, Президенту. І, на жаль, сьогодні ми не надаємо стабільності і не можемо переконати людей, яким чином їм планувати своє життя і не від'їжджати з цієї країни. ВчораДержстат показав, що вже зараз, цього року, нас українців стало менше на 170 тисяч майже і до кінця року буде менше ще на 220. Це без мігрантів, які від'їжджають з країни, тому що вони не розуміють, як тут жити. І, на жаль, сьогодні окрім пустих виступів на ток-шоу, на телепередачах на телебаченні політики не можуть дати точних цифр і не можуть дати перспективи, яким чином людям планувати своє життя. Тому ми внесли проект Постанови 9283, якою пропонуємо зробити реальний крок для того, щоб дати якісь межі питанню тарифам на газ і комунальним тарифам. Ми пропонуємо провести наступний тиждень парламентський разом в цій сесійній залі та викликати сюди всіх, хто відповідає в цій країні за питання ціни на газ, ціни на тарифи. Ми пропонуємо запросити керівників відповідних комісій, керівника Національного банку, керівника "Нафтогазу", Кабінет Міністрів у повному складі, мерів міст і проговорити, яким чином ми можемо сьогодні вирішити цю проблему. Тому що поки ми не дамо чітких орієнтирів, яким чином будуть змінюватися ціни і яким чином людям планувати свої видатки, і чи жити в цій країні, ми втратимо ще велику кількість наших наших громадян. Тому пропонуємо проголосувати цю постанову і наступний тиждень працювати в залі для людей. Дякую. АндрійШипко, Дніпропетровщина, 35 виборчий округ, місто Нікополь, місто Покров, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці! Перш за все, я хочу всіх привітати з Днем Архистратига Божого Михаїла, всіх Небесних Сил безплотних! Сьогодні день ангела кожної людини, всім добра, здоров'я, нам миру, злагоди в суспільстві і Божого благословення. Хочу звернути увагу, що вперше за 27 років незалежності нашої країни, почався масштабний процес будівництва та ремонту доріг. Попри складну економічну ситуацію, ми з вами в цьому залі прийняли необхідні закони і уряд зрушив з місця це питання. Але я хочу звернути сьогодні увагу, що є така дорога Р72 Дніпро-Нікополь. Це, скоріше, я б сказав, не дорога, а напрямок з купою ям та латок. Вона з'єднує Нікополь, Марганець, Покров, Нікопольський та Томаківський район, далі продовжується на Каховку та Херсон. Ця дорога – це дійсно дорога життя. Вона з'єднує 350 тисяч мешканців з обласним центром. Люди змушені по чотири добиратися до лікарень області, навіть, щоб отримати консультацію ендокринолога чи інфекціоніста, я вже не кажу про лікування. Так, ми встановили в Нікополі томограф,мамограф, щоб люди не їхали за діагностикою в область. Ми з обласною владою працюємо над покращенням доступу до медичної допомоги, будуємо нові амбулаторії, триває процес будівництва дитячої лікарні. Але трьом містам і двом районам дорога до обласного центру вкрай потрібна. Я вдячний уряду, що процес будівництва розпочався, вже виділені перші кошти, проведені тендерні процедури, пройшли через блокування, навіть пройшли через Антимонопольний комітет. Ми все зробили: є тендер, є кошторис, є виконавець, роботи йдуть, техніка працює. Люди бачать, що зміни почались, зараз важливо не зупинити цей процес, я би сказав не заморозити його. В четвер в нашу залу уряд хоче внести державний бюджет. І ми наполегливо вимагаємо, щоб в ньому було прописано 357 мільйонів на капітальний ремонт дороги Р72 Дніпро-Нікополь. Я звертаюсь до Прем'єр-міністра України, до міністра фінансів, до керівництва Укравтодору, закласти в державний бюджет ці кошти і вирішити дуже болюче для 350 тисяч жителів, моїх земляків, питання. Прошу вважати виступ мій депутатським зверненням до Прем'єр-міністра України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка, йому також передає слово народний депутатГаласюк, регламент – 6 хвилин. А після цього народний депутат Лапін. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні 5 років від початку Революції Гідності. Мільйони українців по всій країні вийшли на майдани для того, щоб позбутися влади, яка її грабувала, яка тягнула в Мордор, яка власні інтереси ставила вище інтересів народу. Люди вийшли за гідність, за Україну, а що отримали в замін? А в замін отримали приниження. Приниження бідністю, жебрацтвом, сировинною економікою, приниженням мізерними зарплатами, пенсіями, високими цінами на ліки, на газ, на продукти харчування. Українська влада, яка прийшла після Майдану, яка сьогодні становить більшість у парламенті. Президент, уряд, вони, як раніше комуністи до чергового з'їзду приймали рішення, а сьогодні так українська влада все робить заради того, щоб набратися кредитів. Вони піднімають ціни на газ заради кредитів, вони приймають бюджет заради кредитів. Вони хочуть землю продати заради кредитів, там немає інтересів народу, тому що рішення для народу повинні бути зовсім іншими. Президент України їде, принижується, по всьому світу просить: дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. А самі беруть з української економіки, мільярди роздають на замовлення іноземним компаніям, нашим конкурентам. віце-прем'єр Кубів у Китаї презентував контракт на півмільярда доларів на постачання турбін для добудови Дністровської ГЕС. Турбін із Китаю. Маємо своє унікальне підприємство "Турбоатом", де працюють тисячі людей. Замість того, щоб віддати півмільярда доларів замовлення на "Турбоатом", віддаються замовлення китайцям, щоб вони поставляли нам турбіни. Мільярд євро – в цьому залі ратифікували угоду на те, щоб купити французькі вертольоти. Наша команда за це не голосувала, тому що Україна має своє унікальне підприємство "Мотор Січ", яке виготовляє найкращі двигуни і найкращі вертольоти. І українська влада замість того, щоб дати мільярд євро замовлення на робочі місця на "Мотор Січ", на суміжні підприємства, вони віддають це замовлення мільярдне нашим французьким конкурентам, прирікаючи українців виїжджати за кордони, заробляти по Польщах, по Португаліях, по всіх світах. А потім їздять по всьому світу і дурять голову, що в України немає грошей. І кожному українцю розказують, що ми вимушені піднімати ціни на газ, бо ми не проживемо без кредиту Міжнародного валютного фонду. Безумовно, при тій економічній політиці, яку проводить влада, ми не проживемо взагалі, тому що як можна прожити, коли ти замість того, щоб інвестувати в робочі місця для українців, у відновлення економіки, у збільшення зарплат для українців, ви віддаєте ці мільярдні контракти нашим закордонним конкурентам? Я зміню цю політику! Гідність – це жити достойно. Гідність, за що боролися українці п'ять років тому і продовжують сьогодні боротися, захищаючи країну, це достойні зарплати, це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів, це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця. Гідність – це коли люди мають можливість заробляти в рідній країні, а не їхатибомжувати по закордонах. Після президентських виборів перше, що я зроблю – ми переглянемо бюджет, який влада хоче зараз протягнути, щоб узяти чергові кредити Міжнародного валютного фонду – ми радикально збільшимо зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, тому що ті держави, які інвестують в освіту, в охорону здоров'я, ті держави успішні. Ті держави, які торгують сировиною і дешевою робочою силою, не мають майбутнього. Політика нинішньої влади економічна одна – нові кредити і підвищення податків. Ми знизимо кредити, ми не будемо брати кредити і знизимо податки. Оті контракти мільярдні з китайцями, з французами, якими забрали гроші у працівників "Турбоатому", у працівників "Мотор Січі", у працівників інших підприємств, я розірву ці контракти, я приведу ці мільярди доларів, євро і гривень в Україну, щоб вони працювали на робочі місця для українців, на відновлення української економіки, і щоб Україна не торгувала сировиною. Коли нам влада бреше, що немає грошей, і ми вимушені торгувати землею і піднімати ціни на газ, бо інакше не дадуть кредити, я вам навожу приклад учора, як наша команда боролася з контрабандою у порту Рені на Одещині. Мільйони тонн контрабанди лісу вивозять з України, 5 мільярдів доларів на контрабанді кладе до кишені влада, якакришує контрабанду. Ми перекриємо ці контрабандні дірки і оазиси і оці гроші підуть до бюджету на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. Наша вимога до уряду, до бюджету, який вони завтра збираються переглядати – скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і радикальне підвищення заробітній плат і перерахунок пенсій. Ціни на газ піднімають на 25 процентів з 1 листопада, а зарплату піднімають із 1 січня на 15 процентів, тобто зростання цін, інфляція на продукти, на ліки випереджає підняття зарплат і пенсій. Ось в чому наша ключова вимога – підвищення зарплат, перерахунок пенсій, зниження цін на газ, справедлива ціна на газ і справедлива субсидія кожній українській родині, яка того потребує. п'яту річницю Революції Гідності я хочу сказати українцям: ми змінимо економічну політику держави, ми змусимо весь світ нас поважати, ми відновимо економіку, піднімемо добробут кожної української сім'ї, знищимо хребет олігархії і корупції в Україні – оце буде справжня гідність, за що боролися люди. Дякую. І останній виступ, прошу, народний депутат Лапін.

слава! ЛАПІН І.О. Шановні колеги, 5 років тому також і в цьому залі було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і іде в напрямку до Росії. П'ять років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу себе те ярмо пострадянське і хочуть зняти з себе те ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були лише заганянням України в рабство. Після того диктатор дасть команду жорстко прибрати вільний дух українців. І народ повстане. І це буде початком революції – Революції Гідності. Для декого, наголошую, Революції Гідності, а не "государственного переворота", як диктують вам ваші темники з Кремля. Це буде початком того, що продовжується і сьогодні. Нас спочатку будуть душити танками, розстрілювати "Градами" з Російської Федерації для того, щоб ми не змогли відстояти цю незалежність і ці ідеали, які нам всім з вами дали і започаткували, і проповідували оці молоді люди, які вийшли на Майдан 5 років тому. І ви знаєте, після цього будуть вибори до Верховної Ради, після тієї… кровопролитних подій, які будуть на сході, будуть вибори, буде сформована коаліція, буде перший уряд, який візьме на себе відповідальність і започаткує реформи, це уряд Яценюка. Після цього буде зрада, після цього будуть політичні сили, які вирішать піти на шлях популізму, а деякі займуть конструктивну позицію щодо критики влади, і це теж поважаємо. Ми це мусимо поважати, тому що, якщо не буде критики, значить не буде конструктиву, значить, тоді, можливо, хтось і розслабиться, а розслаблятися нам сьогодні не можна. Цей перший уряд витримав… втримав Уряд Гройсмана продовжує ці реформи, які були започатковані. Ми бачимо результати реформи поліції, ми бачимо результати і пам'ятаємо той ґвалт, який піднімався в цьому залі, коли ми реформували… впроваджували пенсійну реформу. Ми бачимо результати децентралізації. Так, звичайно, не все гаразд, ми падаємо, встаємо, піднімаємося і йдемо далі, і кожен тримає удар на своєму фланзі, кожен робить те, що може там, де він є і тими засобами, які ми маємо. І ми тримаємо удар тут в залі. А наші хлопці, Збройні Сили, тримають удар на передовій. І тому, закінчуючи сьогоднішній виступ, я хочу подякувати і привітати наших десантників, які теж тримають удар, і з перших днів тримали удар. І у нас тут серед нас є люди, які… наші побратими, які є представниками цього… Веде І хочу відмітити, що саме завдяки нашому командному духу ми втримаємо цей удар і ні в якому разі не допустимо реваншу

Слава Ісусу Христу. Шановні українці, шановні колеги, дійсно ми згадуємо сьогодні дуже важливі події, які розпочалися на… спочатку Європейській площі студентами і потім переросли у нашу велику, величну Революцію Гідності. Але що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні надзвичайно серйозні виклики для країни. З одного боку ми маємо зовнішню відверту неприкриту збройну агресію. З іншої сторони, з іншого боку ми маємо величезну кількість внутрішніх труднощів і проблем. Сьогодні вже мій колега Валерій говорив про останні даніДержстату українського про катастрофічне зменшення української нації, про катастрофічне зменшення народу України. В цьому році ця тенденція значно збільшилася. Вже за наслідками лише 9 місяців українців поменшало більш ніж на 170 тисяч і це лише природні процеси, коли смертність набагато більша ніж народжуваність. Це означає, що криза сім'ї, криза родини, криза духовних, моральних, сімейних цінностей, вона досягає апогею. Майже кожного тижня ми бачимо страшні ролики вYouTube, які демонструють як молодь, як дівчата молоді, як підлітки знущаються один з одного, просто вбивають один одного по звірячому і знімають це на телефони, викладають це в мережу. Ми бачимо страшні наслідки ще радянської атеїстичної науки, які легалізувала аборти і знищення ненароджених дітей, фактично роблячи злочин. Ми бачимо, що сьогодні нам нав'язують абсолютно неприродні, абсолютно антиукраїнські, абсолютно деструктивні речі. Вже мало проводи влітку так званий гей-парад, вже давайте будемо проводититрансгендерний парад, який на цих вихідних просто змусив багатьох людей, киян вийти насупроти, проти цього. Це абсолютно ненормально, що нам, українцям, та й не тільки українцям, але передусім дітям в підручники нав'язують, що ти не дівчинка, ти не хлопчик, ти ким хочеш стати, ти можеш себе вибрати і змінювати це протягом свого життя. Що це за нісенітниця?! Тому я закликаю всіх нас об'єднатися навколо того, щоб українська нація не вимирала. Я закликаю і Президента, і уряд, і Раду національної безпеки, і нас як парламент провести спеціальні слухання щодо різкого скорочення української нації і подолання цієї проблеми, до якої додається ще й виїзд, трудова міграція, яка вимиває ще сотні, тисячі, мільйони людей. Отже, задумаємося над цифрою. Кожного дня лише з природних причин смертність переважає народжуваність мінус 577 людей. яку вони готові замінити виступом від трибуни. Отже, від двох фракцій – "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" – до слова запрошуєтьсяАртюшенко Ігор. Будь ласка, 3 хвилини. Доброго дня! Від імені фракції "Блоку Петра Порошенка" я щиро хочу привітати всіх українців з сьогоднішнім святом – з Днем Гідності і Свободи! 5 років тому українська молодь, українські студенти висунули до цієї влади чітку, зрозумілу вимогу: підписати Угоду про асоціацію з ЄС. І тим самим зробили перший крок для початку Революції Гідності і глобальних перетворень в країні. Варто зазначити, що ця вимога більше року тому була виконана і асоціація з ЄС набула чинності. Більше того, не дивлячись на збройну військову агресію, не дивлячись на важкий стан в економіці, але українці здобули безвізовий режим. На сьогоднішній день, про це треба говорити, більше мільйона українців вже ним скористалися і до 120 країн світу український паспорт має вільний характер. Але разом з тим ми, як і мали, так і маємо імперські зазіхання Кремля, який точно не хочу відпускати Україну у вільний цивілізований європейський світ. Варто зазначити, що 5 років тому українська армія була фактично знищена. Всього боронити країну могло тільки 6,5 тисяч українських солдат. Звичайно, це надбання нам досталося від попередніх державних мужів, але за ці роки ми всі разом спільно відновили обороноздатність, відновили українську армію: на сьогоднішній момент це 225 тисяч українських патріотів, українських бійців з новим забезпеченням, з новою технікою. Були проведені за ці роки безпрецедентні реформи, як би там хтось не казав і не казав про те, що ніби нічого не робиться. Давайте згадаємо: законодавчі зміни в антикорупційній політиці, створені нові антикорупційні органи, формується Вищий антикорупційний суд. За даними міжнародних експертів на сьогоднішній момент це зекономило вже 165 мільярдів гривень. Безпрецедентна реформа децентралізації. Всі роки незалежно всі уряди, всі Верховні Ради, всі Президенти казали, що передадуть повноваження на місця, але виключно за цієї влади це сталося. На сьогоднішній момент в ОТГ проживає 8 мільйонів українців, а 51 відсоток зведеного бюджету – це місцевий бюджет. Ще один показник – рейтинг легкості ведення бізнесу (Doing BusinessUkraine): 13-й рік – 137 місце, на сьогоднішній момент – 71 місце в світі. Енергетична незалежність. Останні з кроків на сьогоднішній момент – це те, що ми точно знаємо, що Україна нарешті отримає незалежну українську помісну церкву і позбавиться московського духовного ярма над Україною. Зміни до Конституції, які ініціював Президент щодо руху, закріпленого в Конституції на НАТО і ЄС. І я переконаний, що ми це зробимо… Микола Хвильовий письменник и публіцист казав: "Геть від Москви! Геть від ярма, колоніалізму, Російської імперії і вперед до вільного європейського світу!". І ми точно маємо не змінити цей український шлях. Дякую. Зі святом вас! Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Отже, колеги, переходимо до питань порядку денного. І першим в нас стоїть проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території (номер 8400). Хто підтримує розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

Налаштований зал працювати серйозно. Ми йдемо по повній процедурі. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниГопко Ганну Миколаївну. Будь ласка, пані Ганна. Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте в першу чергу згадати день, який сьогодні надзвичайно важливий для кожного з нас – це день початку Революції Гідності і Свободи. П'ять років тому ми всі вийшли на Майдан, щоб не дозволити знову перетворити Україну на російську колонію, не дати перекреслити наше європейське майбутнє, топтати наші права і гідність. Я думаю, що тоді 5 років тому ми якраз і вийшли з протестом для того, щоб Україна стала справді незалежною. Ми вийшли з протестом для того, щоб захистити власну гідність і показати, що ми нація відповідальних громадян. Також ми вийшли, щоб сказати, що ми повертаємося додому в Європу, а не під російський вплив. ми вийшли з протестом для того, щоб через свої вчинки сказати, що ми готові до серйозних змін, до трансформації в управлінні державою і ми готові ці серйозні зміни творити щодня. Не йти на компроміси совісті з олігархами і з різними представниками корумпованих кланів. І ті зміни, які відбуваються внаслідок Революції Гідності, повною мірою оцінять лише наступні покоління. Революція народила справжню українську незалежність і зробила нас свідомою нацією. Спільнотою активних громадян, готових відповідати за власну долю, будувати і боронити свою країну. І нам важливо, щоб ці зміни стали незворотними, щоб люди свідомо протистояли силам популізму і реваншу. Бо життя у вільній країні передбачає відповідальність кожного громадянина за майбутнє, відповідальність кожного парламентаря в незалежності від того чи він у владі, чи він у опозиції. Звісно, зміни в Україні були б значно швидшими і глибшими, якщо би не російська агресія. Метою Москви є не лише окупація нашої території. Для ворога важливо не дати Україні стати локомотивом успішних змін, європейською країною з верховенством права, розвинутою економікою і зростаючим рівнем життя. І вже з перших днів Майдану ми витрачаємо велику кількість людських ресурсів і матеріальних для того, щоб їх спрямовувати на протидію агресору. Колеги, ми повинні при цьому пам'ятати, що ми не маємо іншого вибору, як оборонятися на сході, а також здійснювати внутрішні перетворення. Попри цей опір, який ми часто бачимо, зокрема і в сесійному залі, коли різні представники олігархів, які вдало маскуються і одівають риторику Майдану і розповідають про те, що вони хочуть хочуть змін, але за важливі закони не голосують. Колеги, сьогодні ми повинні пам'ятати якраз і про мільйони наших співвітчизників, які опинилися в окупації, відрізаними від України. Кримчани п'ятий рік живуть в умовах тотального контролю з боку окупаційної влади і повсюдної московської пропаганди. Метою окупантів є незворотні зміни в свідомості людей, втрата ними надії на повернення в Україну. За цих обставин ми з вами і українська держава, також зобов'язані робити все можливе для підтримки наших співгромадян, які знаходяться зараз в окупації і які чекають на допомогу Батьківщини. Тому Росія, ми бачимо, примусово, мов кріпаків, записала всіх кримчан у російське громадянство. Але ця дія, як і в цілому окупація Криму, не визнана ні Україною, ні світовою спільнотою. Для нас кримчани були, є і будуть співгромадянами, яких ми захищаємо і маємо допомагати. На моє переконання, наша політика щодо Криму має будуватися на трьох ключових напрямках. Перше – це посилення національних і міжнародних санкцій проти Росії, включаючи дуже чіткі, в тому числі судові дії проти російської держави, фізичних осіб, підприємств, судновласників, авіакомпаній, які мають відповісти за будь-які дії з підтримки окупації і порушення нашого суверенітету. Ми маємо робити все для звільнення наших політичних в'язнів (ОлегаСенцова, Володимира Балуха і в цілому для захисту прав людини і протидії масовим репресіям. По-друге, ми вже сьогодні маємо готуватися до повернення Криму, яким би нездійсненним це здавалося сьогодні, і не лише воборонно-безпековому сенсі. Ми маємо досконало вивчати ситуацію на півострові і творити на вільній території перехідні органи з залученням кримчан-переселенців. Звичайно, ми маємо скасувати перехідні органи Маємо ухвалити Закон про колабораціонізм, зміни до Закону про громадянство. На момент, коли наші зусилля і ситуація в Росії та світі дозволять нам повернути Крим, ми повинні мати готовий план і готові інституції негайно це зробити. Також ми маємо зробити максимум для підтримки можливостей для кримчан, які живуть в окупації, заохочувати їхні зв'язки з материковою Україною. Це і комунікація за допомогою телебачення, радіомовлення, Інтернету, дистанційна освіта, спрощений порядок вступу кримських дітей до українських вишів, прийом біженців, у тому в таких ситуаціях, як нещодавня екологічна катастрофа вАрмянську. Колеги, законопроект 8400, який я сьогодні представляю, ми подали спільно із колегами паномАртюшенком, пані Оксаною Юринець, паном Кишкарем Павлом, є одним із низки проектів, розроблених спільно з Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим і спрямованих на спрощення отримання кримчанами адміністративних послуг. Чому цей законопроект є надзвичайно важливим? Тому що за чинною процедурою для такої реєстрації необхідне попереднє, за 30 діб, особисте подання заяв молодими. Таким чином, пара з окупованої території має двічі прибути на підконтрольну територію, причому вдруге – у визначений день реєстрації. Це зумовлює потребу для молодих подвійного перетину КПВВ, подвійного контакту з окупаційними військовослужбовцями. Ураховуючи негативне ставлення окупаційної влади до легалізації громадянами України, що проживають на окупованих територіях власного цивільного стану, це істотно ускладнює таку реєстрацію, становить для молодих додаткові ризики. Аналогічні норми в чинному законодавстві, які дозволяють реєстрацію шлюбу наразі наявні лише для ситуації вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого. За інших не визначених законом поважних обставин керівник органу рад може дозволити реєстрацію шлюбу до спливу цього строку, а може й не дозволити, що становить певний корупційний ризик. Вказаний законопроект було доопрацьовано і народними депутатами, разом з низкою точкових проектів законів, пропозицій, які були надані Представництвом Президента в АРК, який щоденно допомагає кримчанам отримувати послуги та реалізовувати власні права в усіх регіонах, підконтрольній території України. Колеги, я хотіла б закликати вас підтримати цей законопроект, оскільки він стосується людей, які живуть в окупації, вони хочуть одружитися, зареєструвавши шлюб за українськими законами, в українських органах реєстрації цивільного стану. Стаття 32 Сімейного кодексу України і стаття 14 Закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" передбачають, що реєстрація шлюбу проводиться після закінчення одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію. Як я вже сказала, це створює проблеми для українців, які хочуть одружитися, тому що ці люди мають спочатку приїхати, наприклад, на Херсонщину, подати заяву, через місяць знову приїхати на материкову Україну, щоб укласти шлюб. Тому ми у нашому законопроекті пропонуємо внести зміни до згаданих статті 32 Сімейного кодексу України та статті 14 Закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", доповнивши їх такими положеннями: "Державна реєстрація шлюбу для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, за їх бажанням проводиться в день подання заяви про реєстрацію шлюбу". Щоб уникнути будь-яких зловживань, мова йде саме про ситуацію, коли обоє людей, які реєструють шлюб, проживають на окупованій території. давно час дати можливість зареєструвати шлюб одразу для всіх українців, і цю ідею підтримує Мін'юст. Але кримчани не можуть чекати, доки ми внесемо зміни до Сімейного кодексу чи інших законів. Тому прошу вас ухвалити цей невеликий, але важливий законопроект за основу і в цілому, як і рекомендував профільний комітет, за що йому особлива вдячність. Принагідно прошу керівництво парламенту якнайшвидше винести на розгляд, а колег-депутатів схвалити інші законопроекти, спрямовані на прощення отримання кримчанами послуг на території материкової України,

інший – проект Закону 8391 про поширення безоплатної правової допомоги на громадян, які проживають на окупованих територіях і захищають права, порушені внаслідок російської агресії. Тому я звертаюсь до вас сьогодні із проханням підтримати цей важливий законопроект, на скільки це важливим є для того, щоб громадяни, які зараз живуть на окупованих територіях, могли впродовж одного дня одружитися, і в такий спосіб держава Україна дасть їм підтримку. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. А ми надалі будемо докладати зусилля з міжнародною громадськістю для того, щоб сприятидеокупації Криму; для того, щоб боротися і надалі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету України; для того, щоб мати перемогу України на Донбасі, і для того, щоб Україна виконала свою історичну місію в ХХІ сторіччі запропонувавши маршрут доби для Європи, для того, щоб ті цінності, які ми з вами вийшли на Майдан захищати і сплатили надзвичайно високу ціну, ми своєю щоденною працею могли продовжити, оскільки Революція Гідності і наш обов'язок залишаються перед нами надалі

Дякую. Шановний головуючий! Шановні колеги! Фракція "Опозиційний блок" буде підтримувати зазначений законопроект через те, що наша одна з основних генеральних позицій політичних полягає в тому, щоб максимально спростити життя внутрішньо переміщеним особам. Це така верства населення, яка, на жаль, зараз одна з найменш захищених державою через бездіяльність чинної коаліції та влади.

не мають можливості приймати участь у політичному житті. Та, можливо, необхідно розглянути питання щодо скасування верифікації пенсій, оскільки це також обмежує їх, вправі отримувати пенсії. Дякую. Дякую. Шановні колеги! Як я вже зазначила у своєму виступі, сьогодні ми розглядаємо цей важливий законопроект щодо спрощення, щодо можливості громадянам України з окупованих територій провести реєстрацію шлюбу впродовж одного дня. Я також зазначила, що є комплекс заходів, які важливі здійснювати, щоб держава Україна показувала свою реальну підтримку тим громадянам, які вимушені зараз бути під окупаційною владою. Це й інші законопроекти, як: 8390 – про зміни до Цивільно-процесуального кодексу, щоб факт смерті громадянина України в Криму міг реєструвати будь-який український суд. Це допомога із навчанням студентам, вступу в різні вищі навчальні заклади, це поширення безоплатної правової допомоги на громадян, які проживають на окупованих територіях – законопроект 8391. Я підтримую ту позицію, що має бути окремий сесійний… чи півдня для того, щоб разом з Комітетом з питань захисту захисту прав громадян ми могли розглянути, що ще можна робити і на законодавчому рівні спростити процедури. Ще, як я вже зазначила, важливо є, скасувати Закон про вільну економічну зону…

Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15 виборчий округ. Я думаю, я хочу насамперед подякувати Ганні МиколаївніГопко за дійсно даний законопроект. Законопроект, який, дійсно, несе позитив. Насамперед подякуємо їй за те, що вона ще визнає країну агресором і допомагає на території країни-агресора реєстрації шлюбу на нашій підконтрольній частині, на на нашій території. Тому дуже подякуємо за даний законопроект. Але хотілось би все-таки задати таке запитання: чи зверталися до вас за реєстрацією шлюбу на непідконтрольній території, чи це просто все-таки ви даний законопроект створили, знаючи ці біди, які є на тій території? Дякую. Дякую, шановні колеги. як спростити життя громадянам, які знаходяться на окупованих територіях, оскільки запити і звернення від них, ну, перевищують кількість можливостей. І я думаю, що це якраз і є приклад поваги до наших громадян: можливість спрощення, уникнення корупційних ризиків, і їм не потрібно двічі перетинати КПВВ, наражатися на небезпеку від окупаційної влади. Колеги, ми всі з вами маємо досвід одруження чи хтось ще не має, але ми розуміємо, наскільки важливо, коли люди готуються до цього процесу, щоб не… і вони мають вибір – зробити це в державі Україна, то чому ми не маємо

Дякуємо, шановна пані Ганно. Будь ласка, повертайтесь на ваше робоче місце. І слово для співдоповіді надається голові підкомітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Івану Споришу. Будь ласка, пане Спориш.

Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Я ще не задавав запитання ГанніГопко, і знову ж таки, я хочу з цією трибуни подякувати і закликати всіх народних депутатів прийти в зал, тому що це дійсно такий необхідний законопроект, який написаний пані Ганною Гопко, а також дійсно до нього підключилися народні депутати – це і Павло Кишкар, і Оксана Юринець, і Ігор І дуже подякуємо за те, що даний законопроект сьогодні ми розглядаємо. Насамперед, знову ж таки, хочу нагадати про що досить гарно нам доповіла пані ГаннаГопко, що все-таки це дає можливість сьогодні суттєво спростити реєстрацію шлюбів для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України. Комітет на своєму засіданні розглянув даний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території (за реєстраційним номером 8400), поданий народними депутатами ГанноюГопко і групою народних депутатів. І дійсно метою даного законопроекту є створення сприятливих умов для громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території, для укладення шлюбу на підконтрольній Україні території. Для цього пропонується внести зміни до статті 32 Сімейного кодексу України та частини четвертої статті 14 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", згідно з якими громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території України, мають право зареєструвати шлюб на підконтрольній території у день подання заяви про реєстрацію шлюбу. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради погоджуючись з необхідністю надання громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, право на скорочений термін для реєстрації шлюбу, зробили деякі зауваження до даного законопроекту. насамперед, ГНЕУ вважає, що відповідні положення мають бути включені до спеціального закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Під час обговорення законопроекту члени комітету підтримали законопроект, оскільки його схвалення суттєво спростить реєстрацію шлюбу для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу і в цілому. Просимо підтримати наших громадян, які проживають на території, окупованій країною-агресором, та ухвалити даний законопроект. Звичайно, мені б хотілося, щоб все-таки всі народні депутати зараз зайшли в зал і підтримали даний законопроект. Він не є політичний, він є хороший законопроект, який дійсно дає змогу реєстрації шлюбу і думати за тих людей, які сьогодні, за тих наречених, молодим парам, які сьогодні проживають на тій території тимчасово окупованій, вона є нашою, ми повинні думати за даних молодих людей. Тому я дуже прошу, щоб ми всі разом прийшли і проголосували за даний законопроект. Дякую. Дякую вам, шановний колего. Я прошу записатися на запитання до шановного пана Івана Спориша, який є співдоповідачем по законопроекту про внесення змін законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу для громадян на окупованій території. Я дуже дякую за цю необхідну ініціативу, дякую, що комітет підтримав. Тому що насправді є дуже велика проблема як у реєстрації шлюбу, так і в реєстрації народження та смерті тих громадян, які проживають на окупованих територіях. Ці питання теж потрібно вирішувати. Я сама є співавтором декількох законопроектів, сподіваюся, що вони з'являться у порядку денному, тому, звичайно, я підтримую цей законопроект і сподіваюся, що Верховна Рада підтримає й інші законодавчі ініціативи, які стосуються реєстрації актів цивільного стану. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Це було не питання, але ремарка, але пан Іван також хоче відповісти. Будь ласка. Дійсно, як ви вже сказали, і це справедливо, що даний законопроект дуже потрібний. Але разом з тим я хочу просто доповісти, що наші всі члени комітету без виключення і одноголосно проголосували не тільки за основу, а в цілому. Тому що не слід тягнути, не слід затягувати час, слід допомогти тим молодим парам, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Тому я думаю, що це досить справедливо і дякуємо за… і за виступ, і за запитання, тому що ми повинні все зробити, щоб тимчасово окупована територія відчула сьогоднішню отаку нашу повагу до них. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пан Кривенко, запитання ваше. Прошу, пане Вікторе. 11:08:03 КРИВЕНКО В.М. Дякую. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Мій колега по Руху ПавлоКишкар є співавтором і ми, безумовно, підтримаємо цей законопроект. Пане Іване, я до вас з повагою ставлюся, і вчора стався ганебний випадок, коли саме через позицію фракції БПП не був проголосований Закон про перейменування моєї рідної області Дніпропетровської наСічеславську. Особливо це в переддень роковин Голодомору є ганебним фактом. І в мене до вас запитання. маю інформацію, що начебто на завтра готується провокація з внесенням назви "Дніпровська область". І прохання, і запитання. Запитання: чи це правда? А прохання всередині фракції провести роботу іпереагітувати, щоб в ніякому випадку цього не робили, бо це буде ще більшою ганьбою. Дякую. Дякую за запитання. Я думаю, воно до законопроекту немає ніякого відношення, але я скажу, що я підтримував вчора ваш законопроект і я не чув, я думаю, що, можливо, є різні думки у нашій фракції, але я думаю, що все-таки ми об'єднаємося навколо вашого запитання, навколо вашої дійсно реєстрації і правильного оформлення нашої Дніпропетровської області, і фракція винесе справедливе рішення. "Опозиційна платформа – За життя" в "Опозиційному блоці",Німченко. Я хотів би вас запитати, шановний колега. Ви не бачите тому, що не кореспондується цей законопроект з визначенням парламентом окупації території, зокрема Донецької і частини Луганської областей. як співвідноситься те з поняттям "непідконтрольні Україні", "окуповані" і "дія закону України"? Може, треба по-другому підходити, як ви вважаєте? Я чув, що на комітеті обговорювали питання, тому числі і питання соціального захисту і пенсіонерів, і все інше. Як ви вважаєте, при наявності такого закону він дуже потрібний? Я вдячний, що він підготовлений і винесений на засідання. Але мене інтересує таке… Я дякую за ваше запитання. І я думаю, що… Ну, і подякую за те, що і "Опозиційний блок" розуміє, і "За життя" розуміє, що все-таки це необхідний даний законопроект. І я думаю, що ми всі разом будемо за нього голосувати. Але я рахую, що ми повинні дійсно думати за всіх. Це вся наша територія – окупована, вона тимчасово окупована. Ми повинні думати за всіх молодих пар, за всіх молодих людей, які знаходяться і там, і тут. Ми не тільки повинні думати за тих, які сьогодні на підконтрольній території. Тому що і Крим, і Донецьк, і Луганськ – всі вони наші і всі вони єдино є… єдиною є нашою Україною. І ми повинні думати за всіх. Тому я дуже прошу, щоб ми об'єдналися, всі зайшли в зал і проголосували за даний законопроект. Я бачу, що він має підтримку у всіх фракцій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Іване. Ви можете повертатися на ваше робоче місце. Колеги, я прошу записатися на обговорення законопроекту від депутатських фракцій і груп.

Будь ласка, пані Романова, вам слово. Тарас Пастух. Прошу Тарасу Пастуху увімкніть мікрофон, будь ласка. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Шановні колеги, очевидно, що нам всім треба дбати за наших громадян, які себе ідентифікують з Україною, пов'язують себе з Україною, але, на жаль, сьогодні перебувають під окупацією Росії на території Донеччини, Луганщини та Криму. Очевидно, що нам потрібно створювати їм всі умови для того, що вони могли здобувати освіту, здобувати різні соціальні послуги, працювати, жити. Але, на жаль, ми цього сьогодні не можемо зробити ні на території окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму, ми це можемо сьогодні робити в Києві, Тернополі, у Львові, у Харкові. І, власне, тому потрібно створювати такі умови, щоб люди мали можливість приїжджати сюди, бачили підтримку держави і не поверталися назад, не шукали компроміси з тою окупаційною владою, яка сьогодні там перебуває. Якщо ми сьогодні почнемо створювати певні преференції для наших громадян на цій території особливо, маючи сьогодні вже такий прецедент у вигляді даного законопроекту, коли ми ці преференції записуємо в тіло закону, не в певні "Перехідні положення", які будуть діяти до часу звільнення цієї території, а коли ми прописуємо в тіло, і фактично ця норма повинна діяти вже весь час. Тобто ми таким чином говоримо, що цю окупацію ми фактично узаконюємо сьогодні і визнаємо, що ми не звільняємо цю територію, а вона і далі буде існувати ця територія під окупованим статусом. Але навіть не про це мова сьогодні. Сьогодні ми говоримо про те, що для таких людей, які хочуть оформити реєстрацію шлюбу, є велика небезпека перетину КПВВ і вони наражаються на… створюючи певні загрози для свого життя і здоров'я. Але давайте звернемося до статистики прикордонників, які сьогодні можуть спокійно назвати цифру плюс-мінус 40 тисяч перетинів лінії розмежування, лінії фронту, які відбуваються у середньому в добу. Тобто ці громадяни, вони приїжджають на територію підконтрольну українській владі отримувати пенсії, вони приїжджають закуповувати продукти в магазини. Сьогодні автобусами їх возять на підприємства, які працюють на нашій підконтрольній території і таким чином вони не відчувають небезпеки. А зареєструвати шлюб… яка, напевно, відбувається ця подія, можливо, один раз в рік, можливо, в когось два рази… Перепрошую, не в рік, в життя. Можливо, в когось два рази в життя. Ми повинні створити окрему преференцію для таких громадян. Тому, я думаю, що з цим дуже треба бути акуратними і не гратися, щоб ми не дійшли до сценарію Придністров'я, де фактично не Придністров'я було залежне від країни, від якої її відчепили, а країна починала ставати залежною від окупованої частини. Тому є прохання все-таки не підтримувати даний законопроект, а спрямувати всі свої

Доброго дня! 190 виборчий округ, Хмельницька область, РоманМацола. Ви знаєте, я переконаний, що ми повинні законодавчо спростити тривалість надання більшості адміністративних і реєстраційних послуг для усіх мешканців нашої країни. Що стосується конкретного проекту, то пропоную підтримати прийняття за основу з майбутнім доопрацюванням. Так, цей законопроект не передбачає реєстрації, там, шлюбу за день тих сімей, в яких лише наречений чи наречена проживають на тимчасово окупованій території. Але це перший крок і ми дійсно повинні показати, що ми є одна країна. І я закликаю всіх підтримати його. Дякую. Дякуємо, шановний пане Романе. І, будь ласка, народний депутат Матвієнков. Прошу. Передає слово своєму колезі пануДолженкову, який представить позицію "Опозиційного блоку". Дякую. Шановні головуючі! Шановні колеги! Шановні громадяни України! Цей законопроект є дуже простим, незважаючи на те, що Верховна Рада України не спромоглася, коаліція Верховної Ради, проголосувати за скорочену процедуру, але натомість і важливим для тих громадян, які повинні відчувати опіку і підтримку з боку державної влади, для тих громадян, які знаходяться, я підкреслюю, на неконтрольованій території в частині Донецької і Луганської областей. Тут дуже багато говорилось про те, що необхідно дати преференції. Це не є преференція. Це такі ж громадяни України, на них розповсюджується Конституція України, яка передбачає надання всього комплексу тих гарантій, які ви зобов'язані давати. Не потрібно тут говорити про те, що це якась преференція, яку ми надаємо цим громадянам. Та це тоймізер, який ви фактично зараз надаєте і піаритесь на ньому. спеціально задав питання доповідачу стосовно того, чи вважаєте ви задовільним і достатнім той комплекс, який закладений в цьому законопроекті. І це, звичайно, та малатоліка того, що ми можемо запропонувати. блок", наполягаємо на тому, щоб розглядали наші законопроекти, які спрямовані на скасування верифікації пенсій. Ця принизлива процедура, яка була запроваджена чинним урядом в 2016 році, через яку майже 500 тисяч пенсіонерів, громадян України, не отримують пенсію. Ми наполягаємо, фракція "Опозиційний блок", на тому, щоб в державному бюджеті було передбачено реальне фінансування для надання кредитів, відшкодування відсотків за кредитами для осіб, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Оскільки, я ще раз повторюю і наголошую на тому, що це одна з небагатьох верств населення, яка є соціально незахищеною зараз. Тут ви зараз говорите про те, що надаєте преференції. По-перше, я дуже сподіваюся на тому, що ви взагалі знайдете голоси в цій залі. я наполягаю на тому, що якщо приберете ці принизливі фрази "окупована територія", то ми також будемо підтримувати цей законопроект. Ми зараз стоїмо на порозі того, що цей законопроект буде завалений в угоду вашим політичним амбіціям. І ви говорите про звільнення. Ідіть в рушницю та звільняйтесь. Сидить тут і демагогствує про те, що необхідно приймати цей законопроект. Ми говоримо про те, що головне не політичні лозунги, а реальна підтримка населення, яке відповідно відчуває себе громадянамивторого сорту. І це ми повинні прибрати в будь-яку ціну. Ми за основу будемо цей законопроект голосувати, але якщо ви не приберете "окуповані території", то нашої підтримки не буде. І я сподіваюся, зараз ми побачимо, чи знайде підтримку цей законопроект. Дякую. Будь ласка, наступний виступ від представника групи "Воля народу", Сергія Шахова. Колеги, від групи фракцій, чи є такі, хто не записався, від групи фракцій саме, ще на обговорення, прошу подати сигнал. 11:19:41 ШАХОВ С.В. СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, це вкрай важливий законопроект для тих людей, які сьогодні знаходяться на краю прірви практично. Сьогодні я є теж переселенцем. Чому нас вважають другорядними? Чому за нас пригадують тільки в той момент, коли взагалі є проблеми на переході Станично-Луганського району і люди гинуть сьогодні під сонцем, на холоді, помирають прямо на тих переходах? Коли ми зустрічалися з Куртом Волкером групою депутатів, Курт Волкер сказав, що на ту територію треба передавати пенсії в конвертах, перегорнутих стрічкою жовто-блакитною. Чому сьогодні ми не говоримо про те, що переселенці не можуть голосувати? Шановні колеги, "Наш край" вимагає негайно поставити на голосування законопроекти, які давно вже зареєстровані і пройшли багато комітетів. Щоби переселенці могли голосувати і віддавати свій голос за ту людину, яка може навести порядок в нашій державі. Щоб вони могли дбати про майбутнє своїх дітей. Це дуже добре, що сьогодні подбали про шлюби. Новий шлюб – новасім'я, нова родина, нове життя. Наша задача подбати про пенсіонерів, які будували нашу державу і сьогодні не отримують пенсії практично два роки. Пільговики, які працювали в шахтах, на металургійних підприємствах, на хімічних підприємствах, сьогодні також не отримують ні дотацій, не перераховуються пенсії, немає ніяких Сьогодні до переселенців ставляться у всіх державних закладах, ще раз хочу сказати, як до другорядних. Сьогодні не може людина влаштуватися на роботу, тому що він з Луганська або Донецької області. Сьогодні люди не мають куди свою дитину повести до дитячого садочка Де сьогодні житло для переселенців? Де пільгові кредити для переселенців? Ще раз хочу, закликаю всю залу, кожного депутата від кожної фракції і також незалежних депутатів об'єднатися і поставити всі проекти постанов та законопроекти, які стосуються допомоги переселенцям, пенсіонерам, людям, які потребують сьогодні нашої допомоги, поставити на голосування. СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, я звертаюся зараз до депутатських груп і фракцій, чи всі виступили в обговоренні законопроекту? Дякую. Я прошу записатися від народних депутатів України. Матимемо 9 хвилин на ці виступи. Будь ласка, народний депутатВеселова, вам слово.

Я дякую автору законопроекту, що дала можливість долучитися до того аби цей законопроект став реальним законом для допомоги тим людям, які сьогодні себе ідентифікують українцями, які хочуть і прагнуть робити шлюби, створювати шлюби, створити сім'ю, бо саме від успіху родини до успіху країни ми прийдемо. І коли ми хочемо сьогодні говорити про націю, про державу, особливо в такий особливий день сьогодні для всієї України, ми маємо розуміти, що процеси, які розпочалися 5 років тому, вони є не зворотними. Для нас сьогодні дуже важливо те, що ми сьогодні можемо звітувати в Парламентській Асамблеї НАТО і говорити про окуповані території, де, на жаль, робиться те, що не сприймало б колись демократичне суспільство. Ми на цій сесії впродовж трьох днів і пані Ірина Геращенко, і пані ІринаФріз у своїх комітетах відзначали про те, що відбувається сьогодні на сході, говорили про ці окуповані території, що з ними відбувається. Ми сьогодні маємо дати шанс людям, які прагнуть створити сім'ю, які прагнуть народжувати українців вже в тій Україні, яка сьогодні говорить і відстоює свою культуру, свою мову, свої традиції, мати можливість утворювати сім'ї. Дуже важливо, щоб ми усвідомлювали наскільки потім на міжнародному рівні нам доведеться відстоювати всі юридичні права тих людей, щоб вони мали абсолютну можливість за цей один день, не перетинаючи двічі кордону, створити свою сім'ю. Ми сьогодні повертаємося трошки в інший спосіб до українців і до держави, тому що ми показуємо, що для нас важлива кожна людина. Це ті постулати, ті основні ідеї, які відстоює демократія – в центрі стоїть людина. А сьогодні це ще більше, бо це сім'я,сім'я, яка створюється для того аби творити благо в державі і для того, аби народжувати дітей. Для нас це важливо. Саме молоді українці, які будуть згодом, я думаю, що і ряд законопроектів, які ми приймаємо в цьому парламенті, дадуть свій результат саме, коли виросте покоління на цьому новому форматі, на цих нових можливостях. Сьогодні ми маємо кожного разу говорити про ці болючі сторінки, сьогодні вже історії, чотирьох років, коли творяться нові герої. На сході і для заходу сьогодні є зрозумілими, тому що це різні люди з різних регіонів, які відстоюють одне право і це наші українці, наші герої. Ми сьогодні дуже багато можемо згадувати про ці моменти, які дуже історично і дужеургентно ми маємо приймати в парламенті. Ми не знаємо конкретно, як це відбудеться в майбутньому, але дуже важливо, щоб ми паралельно приймали і закони, і робили ці речі, які потрібні нашій державі. Щоб ми усвідомлювали, що немає різних українців, а вони є одні в цілій нашій державі, навіть представляючи різні регіони і маючи особливості якогось там регіонального свого, приналежності, маючи там більше річок чи гір – це є все одно українці. Ми маємо говорити про те, що сьогодні цей законопроект він є особливий… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. Прошу весь зал підтримати цей законопроект, він точно не роз'єднує, а об'єднує всіх українців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо шановному співавтору законопроекту, паніЮринець. І запрошуємо до слова шановного колегу, пана Савку, будь ласка. 11:26:22 САВКА пані головуюча! Я перш за все хочу подякувати автору цього законопроекту. Це цей закон, який дає можливість об'єднати нас всіх в одне ціле. Тому, не дивлячись на це, що в даний час точиться п'ятий рік війна з московською ордою, ми повинні пам'ятати наших громадян України. І тим паче не повинно бути меж, які не можуть з'єднати один другого в майбутньому нашому житті. Сім'я – це наше майбутнє. Сім'я – це організм, це те середовище, де будується майбутнє нашої держави, тому ми повинні за це дбати і до цьогостремитися. Тому ще раз велика вдячність авторам цього закону. я хочу, вельмишановні колеги, всіх запросити до зали і проголосувати за цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пан Савка. І, будь ласка, до слова запрошується Остап Єднак, прошу. Шановні колеги народні депутати! Дуже добре, що сьогодні ми розглядаємо цей законопроект, тому що те, що стосується окупованих територій, і те, що стосується наших громадян, які опинилися в заручниках фактично Росії на окупованих територіях, Україна повинна показувати, що ми дбаємо про наше населення, про наших громадян. І жодним чином не створюємо ні в публічній риториці, ні в позиції чи політичній позиції певних політичних сил, не дай Боже, риторику роз'єднання, ділення і тому подібне. Тому що це найгірше, що може зробити політик, і це безвідповідальна політика. Тому я закликаю всіх народних депутатів підтримати даний законопроект. Я вважаю, що такі законопроекти повинні розглядатися в пріоритетному порядку в парламенті, попри те, що парламент і робочі групи готують комплексні зміни до законодавства, попри те, що поможе сьогодні, і вже завтра покращити ситуацію з реєстрацією, в тому числі шлюбів, ми повинні прийняти. Я вважаю, що Україна, ми звичайно прагнемо європейських стандартів, в тому числі з надання адміністративних послуг. Але Україна може це робити краще Європи. Ми повинні показати, що для наших українських громадян ми працюємо найкраще у світі і вище будь-яких стандартів, які працюють у розвинених країнах світу. Тому я би навіть до другого читання при доопрацюванні пропонував, щоб пропозиції по реєстрації шлюбів заздалегідь можна було подати і зареєструвати онлайн, і лише приїхати до РАЦСу молодій парі і вже, щоб все було готово, і не стояти ні в чергах, і тому подібне. Щоб ми показали, що Україна рухається по електронному врядуванню і кращому наданню адміністративних послуг. Тому, шановні колеги народні депутати, всі фракції парламенту, особливо демократичні сили. Я закликаю вас підтримати даний законопроект. Це буде дуже чіткий сигнал нашим громадянам в усіх куточках України, що Україна справді рухається в правильному напрямку, що Україна поважає гідністю людини, особливо в День Гідності, в День Свободи. Тому прошу всіх підтримати дану законодавчу ініціативу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається шановному колезі пануЧубарову. Прошу вас. Дуже дякую. Шановні колеги, хотів би зазначити наступне: кожний жест, добрий жест, який звідси, з материкової частини України, подається людям, які живуть в тимчасово окупованому Криму, він ними сприймається дуже як важливий такий жест. І зрозуміло, що такі жести знаходять глибокі такі відчуття у цих людей. Я не хочу говорити по суті законопроекту, тут дуже багато було сказано. Ми маємо проголосувати за ці зміни, і тим самим ще раз підтвердити людям, які живуть у тимчасово окупованому Криму, про те, що вони є громадянами України, Україна опікується своїми громадянами, за який наближаєтьсядеокупація Криму, він не є таким довгим, як цього хотіли би в Кремлі. Отже прошу всі фракції, всіх народних депутатів підтримати цей законопроект. Дякую за увагу. Дякую. І я запрошую до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України народного депутата Ірину Геращенко. І дуже вітаю той факт, що чим ближче до президентських і парламентських виборів, тим серйозніше між політичними командами стає дискусія відносно повернення територій. За що ми боремося? За повернення територій чи за повернення людей, за уми людей? Очевидно, що ми маємо боротися і за території, і за людей, які там залишаються. І робити ставку в першу чергу на молодь. І дуже правильно, що парламент нинішнього скликання спростив можливість навчання в українських вузах для абітурієнтів з окупованих територій, спростив можливість отримати свідоцтво про народження дитини і так само сьогодні ми обговорюємо можливість спрощення отримати свідоцтво про шлюб. В той час категорично відкидаю будь-які спекуляції, які звучать в цьому залі, відносно того, що начебто Україна порушує свої зобов'язання щодо нарахування пенсій Абсолютно справедливі закони прийняв парламент нинішнього скликання щодо статусу тимчасово окупованих територій, де ми заклали вперше рік тому, попри ті емоції, дебати і шашки, що тут літали, в тому числі міжнародну практику і термінологію, ефективний контроль, який сьогодні здійснює Росія над цими територіями, відповідає міжнародній термінології і згідно Женевських конвенцій і третього Протоколу, саме країна-окупант несе повну відповідальність за ту ту гуманітарну, соціальну і, в першу чергу,безпекову ситуацію, яку створили на окупованих територіях. І ви знаєте, шановні колеги, в тому числі з блоку, який тут виступав, ви, коли буваєте на ваших території, їдьте і на КПВВ, зустрічайтесь з людьми з окупованих територій, які сюди приїжджають за пенсіями, отже, Україна їх нараховує. Більше того, всі вони зізнаються, багато хто, що отримують так само по дві тисячірублей виплат від Росії, яка захопила ці території, а, до речі, згідно українського законодавства, у нас подвійна виплата пенсій заборонена є. Дуже важливо, що держава Україна свої зобов'язання перед пенсіонерами виконує, пенсії нараховує, але так само ми маємо бути чесними і сказати правду, що поки території є окупованими, там немає Пенсійного фонду, там немає українських державних банків і це неможливо туди заїхати листоноші українському або машині інкасаторській, виплатити пенсії. Це відповідальність Путіна, що наші українські пенсіонери не отримують там пенсії. Ми сподіваємося, що Росія за це заплатить, в тому числі в міжнародних судах і в суді з прав людини, які... що вона порушила права українців. Але праві всі колеги в тому, що українське Міністерствосоцполітики має випрацювати більш гуманну процедуру верифікації українських пенсіонерів, які приїжджають з окупованих територій отримувати пенсії, тому що ті приниження, які потрібно пройти часто часто українським пенсіонерам, щоб довести, що це вони є, вони є неприпустимими… І ось тут ми маємо зайняти спільну позицію, що, дійсно, всі українці, які заробили на пенсію, вони мають повне право її отримати. Тому вони проходять тут верифікацію і обов'язково отримують пенсію. Але такого факту, як зараз є на окупованих територіях, що вони нам навіть не дають пенсійні реєстри і незрозуміло, яка там є смертність населення, бути не може, коли незрозуміло на що намагаються так само пускати гроші з українського бюджету. Отже, колеги, обговорення завершене. Ми можемо переходити до прийняття рішення. Повідомляє пані Ірина, що вже всі виступили. Отже, колеги, зараз заключне слово ГанниГопко, і через дві хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу усіх народних депутатів зайти в зал. Прошу голів фракцій повідомити народних депутатів, що через дві хвилини ми переходимо до прийняття рішення. я впевнений, дане питання об'єднає весь зал, і ми зможемо його підтримати. Отже, заключне слово. ГаннаГопко. І прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, пані Ганна. 11:36:02 ГОПКО Г.М. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в день початку Революції Гідності, яка триває, вона триває в боротьбі за відновлення територіальної цілісності і суверенітету, Революція Гідності триває в тому, що ми з вами маємо проявляти гідність і відповідальність за тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях – Криму, Донбасу. І тому, колеги, сьогодні, коли ми зробимо подарунок тим громадянам України, які приїдуть і впродовж одного дня, а не місяця, не потрібно буде двічі перетинати КПВВ, наражатися на небезпеку від окупаційної влади, коли вони зможуть одружитися, створити власну сім'ю і в такий спосіб відчути підтримку держави Україна. Я погоджуюся, що ми ще багато чого маємо зробити, і ми проговорювали перед тим. У своєму виступі я казала, що треба окремий, можливо, день разом із Комітетом з питань прав людини винести всі законопроекти і їх розглянути для того, щоб держава Україна засвідчила реальними законодавчими ініціативами свою підтримку. Я згадувала і про важливість скасування Закону про вільну економічну зону, я закликаю зараз всіх присутніх і закликаю особливо "Опозиційний блок", який на початку сказав, що буде підтримувати, а зараз просить внести зміни в законопроект, я пропоную вам зараз проголосувати і підтримати цей законопроект в першому між першим і другим читанням вносити свої пропозиції. Тому що, колеги, не лукавте, з однієї сторони ви говорите, що ми підтримуємо, а потім перед самим голосуванням говорите про якісь пропозиції внесення змін. Тому я хочу, щоб всі сьогодні в незалежності від представників влади, опозиції, різної опозиції допомогли тим громадянам України, які хочуть одружуватися на території України, спростили ті умови реєстрації, так само і уникнувши корупційних ризиків, коли дуже часто реєстри актів цивільного стану, реєстрації, вимагають додаткових там чи документів, чи чогось. Тому закликаю вас зараз в першому читанні підтримати, а потім будемо в поправках дискутувати в профільному комітеті. Дякую. Дякую. Отже, наголошую, пропозиція підтримати тільки за основу. В кого є ризики, в кого є певні застереження, ми зможемо їх внести між першим і другим читанням. Тому я дуже прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. подивіться, голови фракцій, по кулуарах. Не всі ще є на робочих місцях, подивіться і запросіть в зал, будь ласка. Займіть робочі місця. Отже, переходимо до прийняття рішення і прошу всіх відповідально голосувати. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території (№8400) за пропозицією комітету за основу. Колеги, прошу всіх проголосувати і прошу відповідально голосувати за основу. Хлопці з лож, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Я поставлю на повернення. Я бачу, колеги, не всі проголосували. Якщо є якісь застереження, може, ви їх озвучите? Можливо, ми їх внесемо прямо в перше читання? Я прошу, колеги, зараз всіх зайти в зал. Зараз я поставлю на повернення. Прошу по фракціям показати. Прошу заходити в зал. "Блок Петра Порошенка" – "Народний фронт" – 53, "Опозиційний блок" – 5, "Самопоміч" – 8, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 9, "Воля народу" – 4, "Відродження" – 4, позафракційні – 24. Колеги, автори закону, Ганна, спитайте, які застереження є? Можливо, ми щось внесемо. Спитайте, будь ласка. Отже, колеги, не виходіть Дякую Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території (8400). Давайте, колеги, підтримаємо наших людей, які є заручниками на окупованій території, давайте проголосуємо за повернення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо,голосуємо. Ще менше. Нема єдності в залі. Колеги, наступне. В комітет на доопрацювання. Давайте підтримаємо в комітет на доопрацювання, колеги, щоб ми не втратили законопроект. Це буде поганий сигнал. І тому це буде об'єднуюче рішення. Колеги, я прошу всіх, хто має застереження, в кого є заперечення, проголосувати разом і гуртом, щоб ми проект Закону 8400 направили в комітет на підготовку на повторне перше читання. Отже, я ставлю на голосування наступну пропозицію, що проект Закону 8400 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Давайте дамо хороший знак і об'єднаємося навколо цієї пропозиції. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-197 І заключна пропозиція, колеги, направити, повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я ставлю на голосування заключну пропозицію, передбачену Регламентом, щоб проект Закону 8400 повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. прошу голосувати. Це компромісна позиція, давайте підтримаємо її. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. 190. Немає спільної позиції. Тому проект Закону 8400 відхилено. Не набрав голосів, відхилений. Колеги, тепер я запропоную… Увага! Не виходіть із залу! Я пропоную, щоб ми провели рейтингове голосування по питанням ратифікації, щоб ми побачили, чи ми в залі маємо для цього достатньо голосів. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (0199). Колеги, наголошую – це рейтингове голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати ратифікацію. Голосуємо! Це рейтингове голосування. Прошу підтримати.

Ми бачимо, що є ризикнепроходження ратифікацій. Я не буду ставити під загрозу наші міжнародні угоди. І тому ми знімаємо цей блок на сьогодні з розгляду. Колеги, я хочу вам повідомити, що по залу зараз роздається таблиця до проекту Закону про кримінальні правопорушення. Але зараз ми маємо ще один наш парламентський обов'язок, колеги, розглянути постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 08 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів". Я хочу нагадати вам, що після прийняття нашого рішення надійшло два проекти постанов про заперечення. Вчора регламентний комітет дав по них висновок і відповідно я можу їх в будь-який момент поставити на голосування. І я вважаю, цей момент прийшов, настав. я зараз хочу оголосити перехід до розгляду двох проектів постанов. Однієї автором є Дерев'янко іКаплін. І другої авторами є Дерев'янко і Каплін. І ми будемо по надходженню кожну з них ставити на голосування. І зараз я оголошую про перехід до розгляду проекту Постанови 8487-П і 8487-П1. Це перша постанова, ми її встигнемо розглянути до 12-ї, в 12:30 розглянемо другу постанову і аж потім перейдемо до проекту Закону про кримінальні проступки. Така буде логіка наших дій, я попереджаю і доповідачів, щоб ви орієнтувались і бачили як йде розгляд проектів. І зараз я запрошую до доповіді народного депутата України Дерев'янка Юрія Богдановича і нагадую, що розгляд цих проектів постанов відбувається за скороченою процедурою по Регламенту, по закону. Будь ласка, пане Юрій, запрошую вас до доповіді. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Ми, на останньому сесійному тижні Верховної Ради, ухвалили законопроект 8487 і 8488. Це два закони, які були ухвалені стосовно розмитнення автомобілів. Шановні колеги, я прошу хвилинку уваги, тому що це дуже важливе питання, яке стосується не просто людей, які користуються автомобілями на європейських номерах, а всіх автомобілістів, які мали би отримати, в результаті ухвалення цих законів, прийнятні нормальні податки для того, щоби розмитнювати автомобілі. Натомість, вийшло все навпаки. Ми ухвалили законопроекти, які з одного боку є грабіжницькими, а з іншого боку є каральними. Законопроект 8488 передбачає те, що новий автомобіль, який ми будемо розмитнювати, всі громадяни України, навантаження податкове загальне на розмитнення такого автомобіля буде від 35 до 40 відсотків загалом. Це і ПДВ, і мито, і акциз, і військовий збір, і Пенсійний фонд – все разом. Натомість, автомобілі, яким 5, 7, 10, 12 і більше років податкове навантаження на такі автомобілі сягає 70, 100, 150 і 200, і 300 відсотків. Шановні колеги, коли ми говорили з вами про те, що ми маємо поставити певні обмеження, щоби не були старі автомобілі, то я пропоную, щоби ми не тільки врахували те, щокнопкодавством цей законопроект ухвалювався. Тому його зараз важливо скасувати, щоб ми повернулися до другого читання і в другому читанні прибрали норму стосовно коефіцієнта віку до 15 років, а після 15 років могли його запровадити, щоб не було старих автомобілів на дорогах. Оце буде означати, що всі українці будуть в рівних умовах стосовно навантаження на придбання автомобілів, придбання автомобілів, податкового навантаження, і не буде мати значення чи автомобіль коштує 100 тисяч доларів, чи 50, чи 2, чи 3, чи 5. І це навантаження прийнятне може бути відсотків 40 для того, щоби більшість українців змогли скористатись цим законом і розмитнити автомобіль. Тому прошу вас підтримати цю постанову, скасувати це голосування, повернутись до другого читання і ухвалити дійсно потрібний українцям законопроект. Дякую вам за увагу. Дякую вам. СергіяКапліна немає в залі, так? Тому я запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – Пинзеника Павла Васильовича. Пане Павло, будь ласка.

Шановний Голово, шановні колеги народні депутати! Комітет розглянув заяву народного депутата Дерев'янка до Голови Верховної Ради про усунення порушень вимог Регламенту щодо законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України (реєстраційний 8487) внесений ним проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" Реєстраційний номер цієї Постанови 8487-П. Згідно з частиною восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України ми ухвалили висновок, в якому зазначили, що одним із аргументів для скасування рішення про прийняття в цілому проекту закону, на думку автора проекту, це неособисте голосування народних депутатів України. Водночас комітет неодноразово вже наголошував на тому, що питання стосовно встановлення факту такого неособистого голосування народним депутатом має бути порушене і вичерпане безпосередньо під час розгляду законопроектів у залі засідань Верховної Ради. Порядок такого розгляду передбачений статтею 47 Регламенту, а не після закінчення розгляду питання і тим більше після закінчення відповідного пленарного засідання. Процедура скасування рішення Верховної Ради визначена положеннями статті 48 Регламенту Верховної Ради. І вона передбачає звернення народного депутата до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою і подання письмової заяви до Голови Верховної Ради України з одночасним внесенням проекту відповідної постанови. Народний депутат Дерев'янко звернувся з письмовою заявою до Голови Верховної Ради, зареєстрував Постанову № 8487-П, а ми пропонуємо Верховній Раді визначитися щодо прийняття чи відхилення проекту постанови шляхом голосування. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам, колеги. Прошу провести запис: два - за, два - проти. Будь ласка.

Я запрошую до виступу Савку Івана Івановича. Будь ласка, пане Іван.

Панове українці, шановні депутати! Сьогодні весь український народ відзначає самий найважливіший день – День Гідності та Свободи, а також сьогодні наймогутніші роди військ відзначають своє професійне свято – День Десантно-штурмових військ. Не дивлячись на це, сьогодні стоять ці питання, які не повинні похитувати нашу державу всередині для того, щоб ми намагалися робити неможливе для того, щоб кожен з нас розумів одне, що все повинно бути для людей, все повинно бути для тих, як хтосправжньо виконує свої обов'язки і відноситься до своєї держави, до нас, до громадян України. Тому ми знаємо прекрасно, що з 2014 року громадяни України робили все можливе для того, щоб забезпечити Збройні Сили України, всім необхідним. Але на даний час ми повинні знати одне, що закон для всіх однаковий і ніхто не має права його порушувати. Якщо закон прийнятий, значить це – закон, комусь він подобається, комусь ні, це – закон народу України. З часом ми повинні, якщо це буде необхідність, робити поправки, але це повинно бути з часом, але ніхто не повинен брати силою і заставляти робити те, що йде не на користь нашої держави України. Тому ми, вельмишановні народні депутати України, повинні розуміти одне, і приймати ці закони, які потрібні для народу України. І дбати про народ України, і дбати про державу нашу… Тому, я закликаю всіх приймати ці закони по зову серця, але нагадую, що закон один для всіх. Слава Україні! Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошуєтьсяЮжаніна Ніна Петрівна, будь ласка. Шановні колеги! Щодо зареєстрованих постанов, по-перше, хочу сказати, що мотиви реєстрації зовсім інші, чим тільки що автор постанови оголосив з трибуни. Це, по-перше. Використовуючи такий інструмент, наші шановні колеги тільки відтягують можливість легалізації людьми авто. Людьми, які абсолютно згодні з прийнятими нормами і які за 550 євро, сплачених в Пенсійний фонд, з задоволенням виконають всі процедури розмитнення. я всі ці дні працювала з людьми і на вулиці, і всі звернення в комітет пояснювали, роз'яснювали. Зараз працюємо над спеціальним порядком розмитнення для тих, у кого справді є складнощі з документами, які знаходяться у них на руках. Ми співпрацюємо і з нашими сусідніми державами для того, щоб спростити зараз процедури щодо отримання такими громадянами документів і уникнення сплати штрафів в тих країнах, норми законів яких вони вже порушили. Тому насправді мені здається, що навіть ті кошти, які нам вдасться зекономити завдяки спільній роботі будуть спрямовані саме в державний бюджет України, а ще вірніше – в Пенсійний фонд України. Тому, я всіх закликаю зараз спрямувати всі зусилля і надати посильну допомогу людям в підготовці документів до розмитнення. І прошу, категорично не підтримувати дану постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи є ще від фракцій, груп бажаючі виступати? Будь ласка, Шахов. СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, я, безумовно, погоджуюся з тим, що закон повинен виконуватися. Але той закон, який здирає три шкури з людей, які хотіли заплатити і хочуть заплатити в державу 150 мільярдів гривень, самі прийшли до Верховної Ради і сказали, що ми готові, тільки дайте можливість. І повністю народні депутати в цій залі підтримали цей закон, але були ошукані, тому що були не внесені правки Дерев'янка в законопроект – повністю за віком. Скажіть, будь ласка, скількихлам пострадянського раритету буде їздити по наших дорогах? Чи нормально, коли КамАЗ вибрасує повністю чорне сміття зі своїх труб і екологію забруднює? Чи не краще буде їхати "Форд", "Рено" або БМВ по наших дрогах? Буде возити швидка на нормальних машинах наших хворих, які сьогодні не можуть доїхати ще на тих автівках до лікарні. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, я закликаю кожного з вас, "Наш край" закликає кожного з вас підтримати проект Постанови 8487-П і підтримати сьогодні 2 мільйона 700 тисяч людей, які вже їздять в нашій країні, які хочуть сплатити податки в нашу країну і наповнити бюджет. А головне – контролювати, щоб уряд не пограбував ці гроші і дав нормально розвиватися в нашій державі українському автопрому. Дякую, СергійШахов. Політична сила "Наш край". Шановні колеги! Нічого здивованого немає в тому, що це питання ми зараз розглядаємо, бо наша Верховна Рада увійде в історію як та, яка приймає рішення без виконання Закону про основні засади державної регуляторної політики. Що ж це таке? Я кожен раз вам нагадую. Це коли держава зобов'язала, і так робиться в кожній країні світу, коли знаходиться паритет між державою, бізнесом бізнесом і споживачем. Ми з вами перший крок зробили, коли кинули в бездну велику кількість українців, прийнявши Закон про внесення змін до законодавчих актів щодо відновлення кредитування, де в порушення Конституції зробили, що можна повертати закони дії обратным числом. І зараз дякую депутатам, які підтримують внесення змін в цей закон. Президент не прислухався до депутатів, які йому писали не підписувати цей закон. Але ви зараз зробили те ж саме. Я підтримую, що ми голосували у першому читання, бо подавали поправки, і особисто я й Дерев'янко, ми працювали з представниками "Євро Авто Сила", ми з ними домовлялися, в якому чині як що зробити. Чому ви не можете іншим кроком, ніж грошима? Бо тільки грошима легше зібрати. А можна сказати: пройдіть обов'язковий техосмотр, подивіться, що не можна виїжджати з голими шинами, в яких ви звинувачуєте, що обов'язковість на протязі двох місяців зареєструватися і взяти автоцивілку, про що ви їх… кожен раз говорите, що вони винні у всіх аваріях, а не ті джипи, які плевали на все правила, бо едут – сзади номер "Верховна Рада". І тому ми будемо підтримувати цю постанову, і треба повертатися. Не ігнорувати людей… 30 секунд, будь ласка. Отже, колеги, я хочу сказати, я продовжую засідання до завершення розгляду даного питання, і всі виступи вже були проголошені, обговорення завершене, і ми переходимо до прийняття рішення. Отже я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Спочатку 8487-П, хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. І тепер проект Постанови 8487-П1 про скасування рішення Верховної Ради України, хто підтримує, прошу голосувати.

За-56 Рішення не прийнято. Отже, колеги, наступна – Постанова 8488. Одна і друга будуть розглядатися після перерви. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І прошу усіх в 12:35 прибути в зал для продовження нашої роботи. І хочу нагадати, що після тих постанов ми будемо розглядати проект Закону 7279-д про кримінальні правопорушення. І тому прошу і комітет, і авторів приготуватися до розгляду після перерви. читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (8488-П і 8488-П1). Переходимо до його розгляду, і я запрошую до доповіді народного депутата України Дерев'янка Юрія Богдановича. Будь ласка. Шановний головуючий і шановні колеги! Дорогі українці! Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Це другий законопроект 8488, який також був ухвалений за рахунок кнопкодавства, і тому це є порушення Регламенту, тому це є підстава для того, щоби скасувати це голосування. І я вам хочу сказати, шановні колеги, коли ми розглядали першу постанову, перший законопроект, голова комітету сказала, що це є прийнятні для всіх податки, нормальні, і всі готові їх заплатити. Це другий законопроект, який буде каральний. Якраз він буде карати тих людей, хто не зможе заплатити ці великі податки, які не 40 відсотків складають (35-40 для нових автомобілів), а 70, 100, 150, 200, 300 відсотків – для вживаних автомобілів. громадян, я думаю, що максимум 10, 15, 20, можливо, людей, відсотків, розмитнить свої автомобілі, а 80 відсотків автомобілістів не зможуть цього зробити, тому що їхні автомобілі мають 10, 12, 13 років, і за цими ставками акцизу це зробити неможливо. цим законом, другим, який я зараз пропоную його скасувати до врегулювання цього питання, ми ці автомобілі у них заберемо на користь держави. Вони або заплатять шалені штрафи, або просто ці автомобілі будуть конфісковані, тому що це є каральний жорсткий закон. Шановні колеги, я вважаю, що це є комплексні два закони, які треба розглядати виключно комплексно, і дуже шкода, що ви не почули людей, що ви не захотіли дати можливість їм використовувати автомобілі, сплативши 40 відсотків в бюджет, що ви зараз їх заставляєте ці автомобілі або спалити, або десь знищити, або просто хочете у них їх конфіскувати. Я вважаю, що цей каральний закон треба також скасувати, його голосування, повернутися до розгляду в цілому цієї проблеми, не ховатися від людей, а її остаточно і нормально вирішити. Тому прошу підтримати скасування голосування цієї постанови і розглянути це питання, і врегулювати в цілому цю проблему в Україні. Дякуємо за увагу. Дякую вам. До доповіді запрошується народний депутат УкраїниКаплін Сергій Миколайович. намагаються захистити своє конституційне право на вільне пересування. В залі від сили 100 чоловік. Ясно, що зараз ці зміни не будуть проголосовані, власне як і багато інших дуже важливих соціальних законопроектів, ініціатив на захист простих людей по пенсіям, по зарплатам і по іншому. Я мотивував внесення своєї постанови недотриманням Регламенту. Взагалі наша країна скотилася до правового нігілізму, потурання бандитизму, тероризму і справжнього, ви знаєте, такого фашизму. Сьогодні, уявіть собі, вночі відбулася спроба змінити в реєстрі міського голову Полтави, повернути назад Мамая. Ви знаєте як? Виявляється, реєстратор з одного з районів Харківської області загубила на автовокзалі флешку з ключами, потім якийсь чорт знайшов цю флешку і раптом йому захотілося змінити міського голову міста Полтави. І він пішов кудись, і змінив. Уявляєте? Зперевєсом, в одній руці хот-дог – на автовокзалі, а в іншій – флешка, він міняє міських голів по всій країні. Я якраз зустрічався з дипломатичною місією американського посольства і з інвесторами, вони кажуть, сміються вже з нас: "Та у вас в країні ніколи не буде порядку, ніколи інвестицій. Ви ж так і американського посла можете взяти і змінити, якийсьзабулдига-алкоголік знайде якусь флешку начебто". А насправді ми з вами прекрасно розуміємо, що це була спецоперація одного з міністрів правоохоронних органів, який намагається туди поставити свою людину. І всю ніч з Об'єднаних Арабських Еміратів він дзвонив і погрожував голові обласної адміністрації, керівництву міста, правоохоронцям і казав: "Дочекайтесь, я зараз прилечу на голубому вертольоті і ми все наладимо. І поставимо Мамая назад, і він буде допомагати нам красти". Не буде в цій країні нічого, доки ми жуликів не порозганяємо. І я підтримую хлопців, які на вулиці. Закликаю до останнього стояти, перекривати скрізь дороги, депутатів не пускати, міністрів не пускати – свого добитися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка, пане Павло. 12:46:44 ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги! Про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада про прийняття в другому читанні і в цілому проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу та деяких законодавчих актів України, внесені дві постанови: одна з них за авторства народного депутата Дерев'янка (реєстраційний 8488-П) та інша за авторства народного депутатаКапліна (реєстраційний 8488-П1). Аргументація, якавикладенав пояснювальній записці до постанови за авторства народного депутата Дерев'янка стосується неособистого голосування. Ми вже неодноразово наголошували на тому, що порядок вирішення питань, пов'язаних з неособистим голосуванням, визначений 47 статтею Регламенту і після закінчення розгляду питання такі питання вже не піднімаються, тим більше після закінчення відповідного пленарного засідання. Відмінною є аргументація, наведена у пояснювальній записці до постанови за авторства народного депутатаКапліна. Головним аргументом для скасування рішення Верховної Ради, автор зазначає, що порівняльну таблицю законопроекту до другого читання оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради для ознайомлення за один день перед розглядом самого законопроекту, а не за 10 днів. Комітет привернув увагу до того, що згідно з частиною третьою статті 48 Регламенту у разі порушення встановленої Регламентом процедури при розгляді і голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради народний депутат або інший суб'єкт права законодавчої ініціативи може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з заявою про порушення Регламенту при розгляді і голосуванні. А водночас комітет зауважив те, що строки надання матеріалів до законопроекту, які передбачені статтею 117 Регламенту, на яку посилається народний депутатКаплін, відносяться до попередньої підготовки до розгляду законопроекту і не є складовою процедури розгляду і голосування, що могло би бути теоретично підставою для застосування положень статті 48 Регламенту Верховної Ради України. Просимо враховувати це при визначенні своєї позиції щодо цих постанов і просимо визначатися шляхом голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" Паламарчук Микола Петрович передаєКапліну. Позицію фракції повідомити, так? Добре, від фракції "Блоку Петра Порошенка". 12:49:22 КАПЛІН С.М. Я ще раз хотів звернутися до тих хлопців, які стоять зараз на вулиці, які не змогли приїхати. Я абсолютно чітко вас розумію. Вас розуміє більшість в українському парламенті, але партійні боси, керівники фракцій, власники фракцій у Верховній Раді України не хочуть зараз забрати у Міністерства внутрішніх справ, у прокуратури, у СБУ, у Верховної Ради, у уряду, на утримання парламенту гроші і віддати вам, щоб ви вперше за все своє життя відчули себе людьми – у вас є автомобіль – щоб ви могли заробляти гроші, щоб ви могли годувати свою родину. Адже ми далекі від думки, що ви хочете купувати ці автомобілі лише для того, щоб десь хизуватися ними. Я абсолютно переконаний у тому, що кожен простий українець має законне право відчути себе людиною. Я згадую свого батька-чорнобильця, який в черзі 20 років стояв, щоб отримати автомобіль, той зелений нещасний "Москвич", так його і не отримав. І коли він пішов в "Ощадбанк" і взяв кредит – сумку цих купонів, і коли наша сім'я була приречена віддавати правнуки і внуки віддавати ці гроші, я в нього запитав: тато, а для чого такий ризик? Він відповів: я хочу себе відчути людиною. Отам за Верховною Радою України, навколо Верховної Ради України сотні наших хлопців, які завтра можливо підуть на війну, сотні хлопців, багато з яких були, рятували світ від Чорнобильської катастрофи. Держава нічого за 27 років їм не дала. Вони самі зараз беруть. Така сама ситуація з дітьми-війни, така сама ситуація з чорнобильцями, з афганцями, з нашими пенсіонерами, з простими робочими, з селянами. Верховна Рада України забула, що є життя за межами парламенту, за межами цієї зали. Треба повертатися обличчям до цих людей. Треба їх підтримати, треба надавати їм можливість відчувати себе людьми, а не істотами, жити, а не існувати. Від "Народного фронту" до слова запрошується Ігор Лапін. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Я,вот, ви знаєте, відверто кажучи, теж виступаю за те, щоб всі… для всіх людей, для всіх громадян України було, як-то кажуть благо, і щоб вони мали багато можливостей. Але я знаю стовідсотково, що спочатку є закон, а потім йде дія і не можна видумувати закон під те, що вже зроблено, не можна приймати закони під те, що хтось щось порушив, бо ми так доживемось і легалізуємо вже чортзна-що. А тепер я звертаюся до тих лобістів, в даному випадку я їх називаю лобістами, інтересів так званих "євроблях". Шановні, поговоріть з своїми хлопцями, які там стоять, нехай видалять свої сторінки з "контактів", вони понастворювали купу груп "ВКонтакті", в тих сайтах, які ми заборонили саме в цій Верховній Раді в інтересах національної безпеки, ми сказали, що це є ганебне явище, а ви создаєте там групи, через які агітуєте і впливаєте на якісь процеси в державі. Виконуйте закони! Було звернення парламенту, було рішення РНБО, був указ Президента, в нас ці сайти заборонені, а ви настворювали там груп і "движнячите" сьогодні по всім трасам. Ще раз наголошую, я за те, щоб закон був один для всіх, спочатку є законодавче врегулювання, а потім заїжджають, розмитнюють і так далі. Якби ж ви боролися для всіх українців, відстоювання лобістських інтересів груп, які на сьогоднішній день за хабарі, за 300 євро на митниці позаїжджали в Україну і не виконали своїх зобов'язань, не виїжджаючи за межі держави, це ті люди, які сьогодні розповідають про патріотизм і ви зараз говорите, що вони, можливо, підуть на війну. Так, можливо, і підуть на війну, там стоять хлопці з Нацгвардії, там стоять хлопці з поліції, вони, можливо, і підуть на війну. А ті, які відстоюють свої шкурні інтереси в соціальних мережах,ВКонтакте, вибачте, я не можу таке підтримувати. Тому я "за" закони України одні для всіх. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Батьківщини" ІванКрулько. ІванКрулько, фракція "Батьківщина". Чому виникла проблема взагалі завезення в Україну автомобілів на іноземній реєстрації, як їх зараз називають "євробляхи". Вона виникла через те, що роками численні звернення людей про те, що не може бути в країні ситуація, коли вартість розмитнення автомобіля коштує більше подекуди, ніж вартість самого автомобіля, купленого за кордоном, це є ситуація, яка є абсолютно несправедливою. І саме через те, що роками навмисне ситуація з наведення ладу в цьому питанні, із створення нормальних умов, щоби людина, яка хоче купити автомобіль, мала такі можливості, не вирішувалась. Тому люди знаходили інші варіанти для того, щоби їздити в Україні на більш безпечних автомобілях. У той же час, виникла ситуація, коли сотні тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією з'явилися на українських дорогах. Чи подобається це іншим водіям, які їздять на українській реєстрації? Ні, не подобається. Тому що, на жаль, автомобілі з іноземною реєстрацією на несуть жодної відповідальності, коли вони потрапляють у ДТП. Тому завданням парламенту є легалізувати і вирішити це питання, щоби всі, які мають такі автомобілі, зареєстрували їх в Україні і несли повний спектр відповідальності, і мали ті ж самі права, які мають інші громадяни України, які мають свої автомобілі на українській реєстрації. Я вважаю, що ми повинні як парламент також надати можливість для розвитку електромобілів і продовжити скасування ПДВ, якщо людина має електромобіль. Це буде державницьке рішення і правильне. Нам теж не потрібнозахламлювати Україну 15-20-річними автомобілями, які за кордоном уже здаються на металобрухт. Але я хотів би сказати одну річ і звернутися зараз до тих людей, які стоять і перекривають дороги в Україні. Друзі, ми як парламент вирішимо ваше питання і "Батьківщина" буде голосувати за те, щоби вам створити усі сприятливі умови. Ну коли ви перекриваєте дорогу, ви не даєте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не даєте можливості проїхати швидкій допомозі; ви не даєте можливості проїхати людині, яка їде, можливо, в пологовий будинок народжувати; хворий, який мусить доїхати до лікарні; люди, які їздять на ринок, щоб продати свої продукти, вирощені в себе на городі, і заробити копійку. Не там ви блокуєте і не тих блокуєте. Блокуйте "Рошен", якщо ви хочете вирішення цього питання. Ну не блокуйте українські дороги, по яких мають проїхати громадяни, які їдуть у своїх потребах. Оце моє до вас прохання. Не налаштовуйте…

СергійШахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ми сьогодні можемо вирішувати це питання і багато ставити його на голосування, але зал пустий, подивіться. В середу поставили ці два проекти постанови, які могли б вирішити питання 5 мільйонів людей. Ці питання, які подав Юрій Дерев'янко, Сергій Каплін, я бав участь в розробці, Шахов. Та не від прізвищ залежить саме хто буде голосувати, а хто ні. Ще раз хочу зазначити, сьогодні в державі йде війна. Люди попросили самі повністю наповнити бюджет нашої держави, дають 150 мільярдів гривень. Олігархи вирішили зідрати три шкури з людей за рахунок саме тих людей, які їздять на єврономерах, не на "євробляхах", а на єврономерах. Якщо ми йдемо в Європу, так давайте йти в Європу. Давайте годувати, годувати будемо шахтарів, які сьогодні сидять вже 32 добу в шахті. Каплін був в шахті, 6 діб сидів там, дивився на цю історію. За ці гроші можна повністю розбудувати і модернізувати вугільну промисловість. Скажіть, будь ласка, до яких пір будуть знущатися над людьми в нашій державі. І те, що ви говорите, блокувати чи не блокувати сьогодні дороги, я не погоджуюся з блокуванням доріг, але вони можуть вирішити це питання. Те ж саме відбувається вСєвєродонецьку. Люди вийшли, цілий ДК зібрали на сесію, "Опоблок" не з'явився на сесію, боїться людей. Сьогодні, Андрій Володимирович, я прошу поставити два проекти постанови, але в четвер, щоби за них проголосували, за розгін депутатського корпусу в Сєвєродонецьку і взагалі відсторонення, і навіть мера, він же подав заяву, через комітети відповідні все пройшло. Дайте, будь ласка, жити нормально людям. СергійШахов, політична сила "Наш край". Репліка одна хвилина МаксимБурбак, потім Остап Єднак і переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, от ми тільки що побачили яскраві приклади політичного популізму, один розказує про 300 нібито мита, другий розказує проСєвєродонецьк, а третій взагалі політичний клоун на відпрацьовках у Льовочкіна. А давайте поговоримо тепер про суть цієї справи. Ми прийняли законопроект, яким вводиться відповідальність за порушення митних правил. І хочу вам нагадати, яка повинна бути відповідальність, коли на автомобілі на "євробляхах" цієї неділі було травмовано прикордонника у Закарпатті і людина померла? Яка буде відповідальність, коли вчора були сутички нібито перекривачів трас державних з поліціянтами, з хлопцями, які повернулися з фронту, а тепер працюють у Національній поліції? Яка повинна бути відповідальність за порушення чинного законодавства? Це правова держава чи це просто держава політичних невігласів і демагогів? Перепрошую, ми повинні будувати правову державу і на цьому буде стояти "Народний фронт". Дякую. Шановні українці, я хочу просто нагадати, що 5 років тому Революція Гідності починалася під гаслом "Жити по закону, а не попонятіям". І, власне, правову державу ми хочемо відновити, впродовж останніх 5 років ми її будуємо. І те, що абсолютна більшість українських громадян платить податки, офіційно ввозить, купує автомобілі це є певна риса відповідального громадянина. Те, що впродовж останніх років деякі десятки тисяч, власне, українських громадян вирішили, що заплатити митникам хабар, заплатити посереднику, баризі, який корумпує митника, це нормально, а заплатити в державу податки чесно і легалізувати свій автомобіль це ненормально, і це називається "злочинні податки", вибачте, це не є приклад відповідального громадянина. Верховна Рада прийняла збалансоване і зважене рішення. Тому що крім дешевих авто є ще українці, які хочуть дихати чистим повітрям. Тому давайте, колеги, будемо відповідальними, якщо ми вже прийняли таке рішення, то будемо послідовними в його втіленні. Дякую. Дякую. Отже, колеги, ще "Самопоміч" не мала слово, і я надаю можливість виступити, після того ми переходимо до голосування за дві хвилини. Будь ласка, Острікова Тетяна, від "Самопомочі", дві хвилини. Доброго дня, шановні колеги! Шановні українці! Якщо, звісно при голосуванні за цей законопроект було допущено не персональне голосування це ганьба. "Самопоміч" завжди наполягала на тому, що ми маємо голосувати виключно за себе. В такому разі ми закликаємо переголосувати за цей законопроект і ми впевнені, що за нього знайдуться так само не менша кількість голосів. Але, на жаль, чомусь автор цієї постанови не навів фактів, хто за кого голосував, тому виглядає це трошки сумнівно. Тепер, про авто. Насправді представники "Авто Євро Сили" і інші власники автомобілів на іноземній реєстрації ще два роки тому, коли прийшли до нас в Комітет податкової і митної політики сказали, що у них є дві перешкоди для того, щоб вони в митному режимі імпорт, розмитнили свої транспортні засоби. По-перше, це законодавча заборона на ввезення в Україну автомобілів, які не відповідають стандарту Євро-5. І, по-друге, це занадто високі акцизи. Перша вимога була врахована при розгляді цього законопроекту і вимоги щодо заборони ввезення в Україну старших транспортних засобів наразі скасовані. Тому зараз ніщо їм не перешкоджає обирати справжній митний режим, не прикривати митний режим імпорт за митними режимами транзиту і тимчасового ввезення. Зараз ми розглядаємо постанову, якою скасовуються зміни в Митний кодекс, а саме цими змінами перекриваються ті прогалини, які сьогодні дозволяють поміщати транспортні засоби в удавані митні режими. Насправді це імпорт, яким прикривається транзит і тимчасове ввезення. Ми як держава маємо з вами подбати про те, щоб ці транспортні засоби пройшли нормальне розмитнення, стали на українські номери, щоб держава контролювала, хто сьогодні керує цими джерелами підвищеної небезпеки, щоб в разі, коли стається ДТП, вони не просто кинули ключі і втекли чи пішли з місця події, а щоб держава знала, кому належать і хто керує цим транспортним засобом. Тому ці законопроекти, це немає… Ці законопроекти – це не "манна небесна", це перший крок. Але це перший крок для зниження акцизів абсолютно для всіх і для кожного громадянина України, які будуть імпортувати транспортні засоби легкові для власного використання, а також, які вже мають ці транспортні засоби в режимах транзиту і тимчасового ввезення. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 18-го року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України". Спочатку ставлю 8488-П. Хто підтримує, прошу голосувати.

33. Постанова відхилена. Таким чином, колеги, ми відхили постанови і 8487, 8488. Це дає можливість невідкладно відправити Президентові на підпис. І сьогодні ж вони будуть направлені на підпис Президентові України обидві… обидва закони. І, колеги, тепер ми переходимо до наступного питання порядку денного – проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Законопроект, який готувався дуже довго як на рівні комітету, так і на рівні юристів українського парламенту, щоб вийти на збалансований остаточний варіант. Законопроект має 235 правок, ми маємо змогу сьогодні розпочати його розгляд для того, щоб завтра ми змогли перейти до голосування, а сьогодні розглянути правки. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. комітету? Питання комітету. Паламарчук буде доповідати, так? Я запрошую до слова представника Комітету з питань законодавчого забезпечення Паламарчука для доповіді. Будь ласка. пане головуючий, шановні колеги! На ваш розгляд пропонується порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (реєстраційний номер 7279-д), підготовлений комітетом до другого читання. Це – фундаментальний законопроект, який стосується всієї системи кримінальної юстиції, вносить фундаментальні зміни в основні поняття і підходи до кримінальної відповідальності. До комітету надійшло 188 пропозицій та поправок від народних депутатів та 47 пропозицій комітету, які були внесення з метою уточнення окремих положень законопроекту на підставі зауважень Головного юридичного управління та Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. За результатами опрацьованих, поданих пропозицій та поправок (всього 235), а також пропозиції заінтересованих органів та науковців, комітетом враховано, в тому числі, частково 94 94 пропозиції, відхилено 141 пропозицію. Обґрунтування та підстави відхилення пропозицій народних депутатів наведені у порівняльній таблиці. Таким чином, комітет 7 листопада 2018 року на своєму засіданні прийняв рішення затвердити порівняльну таблицю до законопроекту у новій редакції, внесену на зміну прийнятій таблиці від 19.09.2018 року та рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за реєстраційним номером 7279-д у другому читанні та в цілому як закон. Окремо під стенограму хочу зазначити наступне. Перше. Поправку комітету номер 104 вважати частково врахованою, а саме, слова... у частині першій слова "органів Державної кримінальної виконавчої служби України" виключити, не включати в текст законопроекту. Друге. Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції: "Цей закон набирає чинності з 1 січня 2020 року". Прошу визначитися. Дякую. Дякуємо за презентацію позиції комітету до підготовки до другого читання. Ми переходимо до поправок. І перша, неприйнята комітетом, поправка – це 3-я, народний депутатСеменуха. Не наполягаєте.

Острікова, 15-а. Врахована частково.

Будь ласка, 37 поправка, народний депутатСеменуха, прошу, 37-а, 37 поправка, вибачте, було мене погано чутно, народний депутат Семенуха, прошу. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, даною правкою ми пропонуємо посилити кримінальну відповідальність за викрадання телекомунікаційного обладнання. Тільки 17-го року зловмисники скоїли збитків на 344 мільйони гривень шляхом крадіжки кабелів та іншого обладнання. І найбільше сьогодні від такого грабежу страждають Київська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Якщо це злодії… якщо для злодіїв це декілька сотень гривень легких грошей, то для українців це реальна загроза, адже відключення сьогодні телефонного зв'язку, Інтернету хоча б на декілька хвилин може спричинити серйозні проблеми в роботі військових частин, екстрених служб, інших об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні такі крадіжки прирівнюють до крадіжок особистого майна. Втім, насправді, наслідки від крадіжки телекомунікаційного обладнання можуть бути в десятки разів небезпечнішими для населення, тому відповідальність за такий злочин має бути відповідна. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановний пане Микола, буде коментар у вас, чому комітет відхилив 37 поправку?

Запропоновані зміни не відносяться до предмету регулювання зазначеного законопроекту. Окрім того, відповідно до статті 116 Регламенту пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу. Тому це якраз була підстава для відхилення цієї поправки. Дякую за роз'яснення позиції комітету, чому була відхилена 37 поправка. Колеги, я прошу визначатися. За-47 Поправка не приймається. Наступна 47 поправка. Так само народний депутатСеменуха. Прошу. 13:13:08 52 поправка. Народний депутат Семенуха. Борислав Береза. 53 поправка. Не наполягає. 58 поправка. Будь ласка, народний депутатСеменуха, мікрофон увімкніть. 13:13:44 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, дана правка покликана посилити покарання за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Проектом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України фактично новою статтею, що передбачає відповідальність за нетверезе водіння. Ми ж своєю правкою пропонуємо посилити відповідальність і тих, хто вже був раніше засуджений за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння.

окрім того, вбачається недоцільною така пропозиція, оскільки частина друга статті 286 пункт 1 КПК, Кримінального кодексу, в редакції законопроекту передбачено повторність, тому комітет відхилив цю правку. Шановні колеги, я прошу визначитися по 58 поправці. Комітет її відхилив, автор наполягає на тому, щоби зала підтримала. Прошу визначатися. За-49 Поправка відхиляється. Наступна поправка 76, народний депутат Антон Геращенко, будь ласка.

тим, щоб вони мали право проводити слідство, але це було недостатньо точно уточнено, і тому я запропонував в Законі про кримінальні проступки уточнити це таким чином, щоб у пункті 3 розділу І законопроектом доповнити абзацом такого змісту: "У пункті 8 слова "органу Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "Міністерства юстиції України та його територіальних органів". У зв'язку з цим абзаци третій-шостий вважати абзацами Це обґрунтовується тим, що пропозицією пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема до статей 3, 38, 24, 216, 232, 246, 575 з метою приведення їх положень у відповідність Конституції України, відповідно до рішення Конституційного Суду. Дякую за увагу.

Колеги, прошу визначатися по 76 поправці, будь ласка. Доброго дня! Вона була частково врахована комітетом. В той же час народний депутатСеменуха, який є автором поправки, наполягає на повній версії, його авторській версії цієї поправки. Будь ласка, пануСеменусі увімкніть мікрофон. 13:17:18 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! Ця правка врахована частково частині зміни санкцій за порушення права особи на захист, вчинене слідчим. Але не враховано наступне. Дана правка пропонує включити до переліку порушень недопущення слідчим захисника чи адвоката на місце проведення обшуку. Зараз ця норма застосовується тільки до осіб, які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого. Якщо обшуки відбуваються в оселі чи офісі третіх осіб, що не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого, слідчий має право не допустити адвоката на місце обшуку і не нестиме за це жодного покарання. Тому це, на жаль, відкриваєповод для маніпуляцій слідчими, що сьогодні здійснюють обшуки. А адвокат може оскаржити всі вилучені докази лише в суді. Тому правкою ми пропонуємо наблизити українське законодавство до європейських норм, де адвокат повинен бути допущений в будь-який момент проведення обшуку в будь-якому приміщенні. Дякую. Прошу підтримати в цілому поправку. Дякую. І, будь ласка, прошу коментар представника комітету. 67 поправка частково врахована, пане Миколо, вона. 13:18:20 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітет частково врахував цю поправку в частині зміни санкцій, як це запропоновано законопроектом. В рамках концепції законопроекту щодо принципів розподілу кримінальних правопорушень та кримінальні проступки та злочини. Тому зараз ця правка звучить так: в абзаці 223-му… другому… у частині першій статті 374

За-59 Поправка відхиляється. Наступна поправка 79, народний депутат Антон Геращенко. Прошу вас, колего. А.Ю. Шановні колеги, ця правка також стосується питання врегулювання можливості проведення слідства органами Державної кримінально-виконавчої служби України. Пропонується абзац четвертий викласти в такій редакції: доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту: "в абзаці п'ятому (керівник органу дізнання) слова "органу Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "Міністерства юстиції України та його територіальних органів". Обґрунтування цієї правки таке: внесення зазначених змін у кодекс створить ієрархічно незалежну структуровану систему органів дізнання територіальних органів Міністерства юстиції, яка забезпечить належне виконання вимог кримінального процесуального закону, а також створить необхідні умови для утворення ієрархічної системи органів дізнання для ефективного здійснення неупередженої діяльності з викриття протиправних посягань на встановлений чинним законодавством порядок функціонування пенітенціарної системи України. Дякую за увагу, шановні

прошу визначитися по 82 поправці, колеги. За-51 Поправка відхиляється. Наступна поправка так само народного депутата Антона Геращенка 82-а. Будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати, пропонується доповнити абзацами 6 та 7 такого змісту: "У пункті 17 слова "органу Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "підрозділу Міністерства юстиції України та його територіальних органів". Обґрунтування цієї правки таке. Внесення даної пропозиції обумовлено необхідністю забезпечення правових підстав діяльності та визначення процесуального статусу працівників органів досудового розслідування Міністерства юстиції України. Відповідно до положення про органи досудового розслідування Міністерства юстиції України органами досудового розслідування є: Дякую за увагу. Комітет уважно розглянув цю правку, вивчив всі підстави і прийшов до суті, до висновку, що ця правка не відноситься до суті даного законопроекту. Тому комітетом ця правка була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу визначитися по 82 поправці, колеги.

"В пункті 17 зі значком "1" законопроекту слова "органи Державної кримінально-виконавчої служби України" замінити словами "підрозділу Міністерства юстиції та його територіальних органів". У зв'язку з цим абзаци 6, 7 вважати абзацами 8 та 9. Обґрунтування цієї правки таке. Внесення даної правки обумовлене необхідністю забезпечення правових підстав діяльності та визначення процесуального статусу керівників органів дізнання Міністерства юстиції України, які мають необхідний доступ до об'єктів пенітенціарної системи, ознайомлені з особливостями функціонування, субкультурою в місцях позбавлення волі та спеціальними галузевими знаннями у сфері діяльності місць позбавлення волі. Професійно, у найкоротші строки розпочати та здійснити комплекс процесуальних заходів та дій, спрямованих на фіксацію подій злочину. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 84 поправці, колеги.

Значить, шановні народні депутати, ця правка також стосується питання діяльності слідчих органів в установах виконання покарань. Я не згідний з тим, що на комітеті мене не підтримали, я дуже розраховую на підтримку у залі. Це стосується питання того, щоби Міністерство юстиції і установа покарань могла нормально займатися питаннями, що стосуються розслідування злочинів, які були скоєні на території установ управління покарань. Саме я пропоную абзаци десятий та сімнадцятий підпункту 2 викласти у такій редакції: пункт ґ) "Міністерства юстиції та його територіальних органів". Розраховую на вашу підтримку, колеги. Дякую. Прошу визначатися, колеги. Нагадую, що комітет цю поправку відхилив. За-52 Поправка відхиляється. Колеги, на вимогу народного депутата Олени Сотник, я їй зараз надаю слово, вона хоче поставити на підтвердження 94 поправку. Це поправка комітету, яка була прийнята комітетом, але пані Сотник вимагає поставити її на підтвердження. Ваша? Зараз. Ні, в мене вказано, що вона врахована. Вона врахована. Пані Олена. Ні, вона повністю врахована. Я просто боюсь, що ми зараз поставимо на голосування

Тому я прошу комітет або уточнити цю позицію. Ця поправка стосується безпосередньо того, що має бути вилучено з частини третьої якраз можливість вилучення засобів і знарядь безпосередньо кримінального проступку, а також можливість вилучення пояснень у особи. Тому тут принципова історія, раніше в таблиці було, що воно враховано частково, тобто не було вилучення цих двох якраз моментів. Тому прошу комітет прокоментувати, якщо вона повністю врахована, мене це повністю задовольняє. Якщо ні, тоді я хочу ставити повністю поправку на підтвердження. Дякую. В моїй таблиці, з якою ми працюємо, 94 поправка, Комітет з питань законодавчого забезпечення, написано: "Підпункт "д" частини третьої статті 38 (в редакції проекту) виключити". Будь ласка, коментар пана Миколи.

Пані Олена, вас задовольняє це пояснення? Я вас не бачу. Задовольняє? Рахуємося далі. Так ми її поставимо на підтвердження і ми її зірвемо. Пані Олена сказала, що вона звіряє і я потім повернуся. Поки рухаємося далі. 100 поправка.Семенуха, будь ласка. 100-а.

Зараз, ми рухаємося далі. 107-а,Семенуха. 108-а,Семенуха. 102-а – це Паламарчука поправка. Правильно, пані Сотник? Ні, у вас інша таблиця. От можна вас попросити взяти копію таблиць. Зараз, ми рухаємося далі поки що. Пані Сотник, якщо у вас будуть запитання, я повернуся до вас обов'язково. Семенуха, 116-а. Будь ласка, мікрофон. 13:29:33 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, даною правкою я пропоную виключити з проекту закону недоцільну норму про тимчасово вилучене майно. Така норма вже існує, її дублювання може спричинити колізію в законодавстві. Йдеться про частину першу 169 статті Кримінально-процесуального кодексу, яку пропонується доповнити абсолютно непотрібною нормою про повернення тимчасово вилученого майна. Тимчасово вилучене, без даної норми, майно повертається особі у разі скасування арешту майна слідчим суддею під час досудового розслідування, під час судового провадження. Суд завжди в обов'язковому порядку вирішує це питання одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд. Тому фактично правка усуває правову колізію і дублювання норм. Прошу колег підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу визначатися по 116 поправці. Комітет її відхилив, автор наполягає на повному голосуванні. За-53 Поправка відхиляється. Наступна поправка 122, народного депутата Антона Геращенка. Прошу. Дякую. Шановні колеги! Я пропоную добавити підпункт 10 абзацом 5 такого змісту: "Частину другу після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "Міністерством юстиції України". Обґрунтування таке. Наказом Міністерства юстиції від 04.07.2017 №2166/5 затверджено Положення про органи досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України, відповідно до якого органами досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України є: слідчі підрозділи Міністерства юстиції України; слідчі підрозділі міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. Внесення пропозицій до положень вказаної статті забезпечить процесуальні підстави для слідчих апарату Мінюсту та його територіальних підрозділів для того, щоб вони могли розпочати досудове розслідування щодо злочинів, вчинених в установах та на території кримінально-виконавчої служби. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 122 поправці. У вас є коментар? стоп, стоп, стоп, колеги, я не права, будь ласка, пану Паламарчуку, слово для коментаря. 13:32:06 ПАЛАМАРЧУК М.П. Комітетом дана правка була відхилена по суті, тому що дана правка не відноситься до суті даного законопроекту, тому вона була відхилена. Прошу визначатись. Дякую за пояснення і sorry, що не помітила ваш коментар відразу. 49 за поправку. Відхиляється. Наступна поправка 124, народного депутата Сотник, частково була врахована комітетом, пані Сотник наполягає на слові, прошу. Дякую, пані головуюча! Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Я просто хочу пояснити для людей, що сталося. Таблиця, яка вчора була на сайті Верховної Ради, а згідно Регламенту таблицю маємо отримувати ми за два дні до розгляду, мною роздрукована. Вона фактично не відповідає таблиці, яка сьогодні з'явилася нова на сайті Верховної Ради після 11 години. Це означає, як мінімум, що комітетом порушено регламентні всі процедури і яяк народний депутат не мала можливості ознайомитися з повним текстом таблиці. Тому, я прошу поправку 94 поставити на підтвердження, і мою 124-у я прошу поставити на голосування, тому що я вважаю, що є грубим порушенням прав людини введення в Кримінальний процесуальний кодекс можливості відібрання поясненьяк незрозумілого, негарантованого, з точки зору захисту прав людини і процесуальних прав

Зрозуміло. Я зрозуміла, пані Олена нам тільки що дала роз'яснення щодо своєї поправки 124. Я прошу визначатися, тому що її прийняли. Будь ласка, коментар представника комітету. Зараз 124-а. Потім 94-а. 124-а була врахована частково. Прошу. 13:34:21 ПАЛАМАРЧУК М.П. Дана поправка врахована частково. В частині вилучення пункту 4 щодо вилучення знарядь і засобів вчинення кримінального проступку, що наданий час, так і дозволяє здійснювати під час законного затримання відповідно до статті 168 Кримінально-процесуального кодексу. Відібрання пояснень у дізнанні є елементом, за допомогою якого досягається процесуальна економія та швидкість розслідування. Нинішня діяльність слідчих також пов'язання з відібранням пояснень до внесення відомостей в Єдиний державний реєстр, які мають тільки орієнтуючий орієнтуючий характер. У такому випадку слідчі змушені просто переписувати такі пояснення у протокол допиту, що забирає багато часу і є нераціональним. Тому ця поправка врахована частково.

За-55 Поправка відхиляється. Наступна поправка 94. Пані Сотник наполягає, щоб її поставили на підтвердження. А комітетом була врахована і комітет просить врахувати. Прошу визначатися.

За-43 Поправка відхиляється. Наголошую, що це та поправка, яка була врахована комітетом і ставилася на підтвердження – 94-а. Тепер 125 поправка,Семенуха. Не наполягає.

замінити словами "підрозділів Міністерства юстиції України та його територіальних органів". Обґрунтування. Внесення даної пропозиції обумовлено необхідністю забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду № 3-р/2018 від 24.04.2018 року, яким визнано неконституційною частину шосту статті 216 КПК України та зобов'язано Верховну Раду України привести нормативне регулювання, встановлене частиною шостою статті 216 КПК, у відповідність з Конституцією і цим Рішенням Конституційного Суду. Урахування вказаних пропозицій забезпечить функціонування органів досудового розслідування у складі Міністерства юстиції України із дотриманням принципу ієрархічної незалежності та інституціональної самостійності для ефективного досудового розслідування порушень конституційних прав громадян на життя та повагу до гідності осіб, які перебувають у місцях несвободи. Дана поправка була відхилена у зв'язку з тим, що вона не відноситься до суті даного законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначитися по 127 поправці.

Тут, до речі, під час початку розгляду доповідачем повідомлялося, що враховані були в цьому... в цих змінах до Кримінально-процесуального кодексу, зокрема, зауваження Ради Європи. Так от, я хочу зазначити, що ключові зауваження Ради Європи якраз не були враховані і, в тому числі, не було враховано момент того, що дізнання як новий інститут, яке вводиться фактично цим законопроектом,

кримінальних правопорушень. Це означає відібрані пояснення, це означає, що зібрані докази фактично в дуже короткий строк можуть бути в майбутньому використані проти людини, яку обвинувачують, а вона буде мати дуже обмежене коло процесуальних прав. Тому категорично такий формат є неприйнятним з точки зору захисту прав людини. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Буде коментар від комітету? Ні. Буде. Будь ласка, прошу. Комітет відхилив дану поправку в зв'язку із тим, що така редакція не враховує ситуацію можливості зміни порядку досудового розслідування і зізнання на судове слідство. зараз вона звучить так: "Якщо під час досудового слідства буде встановлено, що особа вчинила кримінальний проступок за відсутністю в діях її складу злочину, слідчий за погодженням із прокурором надсилає матеріали кримінального провадження керівнику органу дізнання з урахуванням підслідності". прошу визначатися по 162 поправці.

Чим обґрунтована дана поправка і взагалі чого стосується ця стаття? Вона стосується, ну, майже фантастичних строків, які пропонують нам автори щодо проведення дізнання, визначення підозрюваних, визначення винних. Я, звичайно, дуже буду вітати, якщо органи правоохоронні за 72 години, наприклад, будуть проводити дізнання по певним кримінальним проступкам, і це їм не заважає нічого робити, якщо ми поставимо вищу межу, наприклад, там 20 діб, 30 діб. Нічого їм не заважає зробити це за три доби. Але вибачте, будь ласка, на даному етапі ставити граничних строк 72 години, це означає обмежувати людей в захисті їх прав. Тому категорично я наполягаю до повернення, повернення до тих строків, які на сьогоднішній день встановлені в Кримінальному процесуальному кодексі, вони є реалістичними. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення вашої поправки. І прошу визначитися по 135 поправці, колеги.

За-50 Поправка відхиляється. Наступна 138 поправка. Вибачте, 139-а.Семенуха. (Шум у залі) 136-а? Я пропустила? Я не права в такому випадку. 136-а – це Паламарчука поправка. 136-а – це Паламарчука поправка, а от ваша поправка – 139-а, Семенуха і Острікова, яка стосується абзацу другого і третього підпункту 17. 142-а? Зараз дивимося.

моєї запропонованої редакції 219 статті Кримінального процесуального кодексу. Знову ж таки ми повертаємося до питання реалістичності строків. Чому я наполягаю на тому, що вони мають встановлювати більш тривалий період? Тому що фактично ми створюємо передумови, коли правоохоронці змушені будуть, у тому числі, порушувати права людини для того, щоб завершити дізнання в ті строки, які ми на сьогоднішній день встановлюємо, а це означає, що людина або не буде ознайомлюватися, або не буде запрошуватися, або з неї будуть вибиватися ті пояснення, які, до речі, не мають зрозумілого статусу згідно Кримінального процесуального кодексу. Це все призведе до того, що замість того, щоб правоохоронці спокійно працювали, належним чином робили свою роботу, вони будуть знову за практикою 60-го року вибивати покази з підозрюваних осіб. Тому це категорично неприйнятно. Прошу підтримати мою поправку. Прошу визначатися по цій поправці, шановні колеги. Нагадаю, що це 141 поправка. 13:44:10

того, щоб наблизити до реальних термінів завершення кримінального провадження після оголошення про підозру. Згідно з редакцією проекту кримінальне провадження має завершитись протягом 48 годин після оголошення підозри, але, як показує практика, такі строки нереалістичні, особливо якщо врахувати, які склади діянь стануть кримінальними проступками. Тому я пропоную даною поправкою збільшити цей термін з 48 годин до 10 діб з моменту повідомлення про підозру. Це реальний термін, протягом якого кримінальне провадження повинно завершитися з моменту повідомлення про підозру. Прошу підтримати, оскільки 48 годин не є реалістичним терміном, що може призвести до зловживань, про які говорила щойно моя колега Олена Сотник. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по поправці 142, прошу.

Ага,окей. Наступна,Семенуха, 146-а. Не наполягаєте. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон Семенусі. 13:45:49 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правкою пропоную усунути лазівку в законодавстві, яка дає можливість продовжити прокурорам строк дізнання кілька разів. Законопроект передбачає, що строк дізнання може бути продовжений до 1 місяця. Скільки разів можна продовжувати такий термін, на жаль, в проекті закону не прописано. І це може спричинити зловживання, за якими строк дізнання буде продовжуватись неодноразово і тривати протягом насправді невизначеного терміну. Тому правка усуває цю невизначеність і пропонує передбачити можливість лише один раз продовжити строк дізнання. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу визначитися по 146 поправці.

За-44 Поправка відхиляється. Наступна поправка 151-а,Семенуха. Будь ласка мікрофон. 13:46:52 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! Дана правка пропонує також закрити лазівку для зловмисників, які можуть уникнути покарання за рахунок недбалого виконання окремими правоохоронцями своїх повноважень. пропоную скасувати нову підставу для закриття справи, яку пропонується запровадити даним законопроектом. А це можливість закриття кримінального провадження, якщо особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, а строки давності сплили. Це положення за планом на має стосуватись випадків вчинення особливо тяжкого злочину, за який може бути покараний у вигляді довічного ув'язнення. Ми вбачаємо в цьому пряму можливість винних саме в тяжких злочинах уникнути покарання, якщо правоохоронні органи через власне недбальство віднесуть його до категорії менш важкого злочину. Прошу підтримати. Я прошу визначитися по 151 поправці. За-44 Поправка відхиляється. Наступна 160 поправка народного депутатаСеменухи. По фракціям наступну покажемо поправку. 160 поправка. Наполягаєте, Семенуха? 160-а, не наполягаєте. Я рухаюся по поправкам. Я вас побачу. Зараз, шановна пані Олена. 164-а,Семенуха.

в таблиці. 162-а – це поправка народного депутата Сотник, вона була частково врахована. Будь ласка, мікрофон пані Сотник. 13:48:37 СОТНИК О.С. Дякую. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Я хочу зазначити, що, дійсно, поправка була врахована частково, але не була врахована по суті і повністю. А основні моменти, які в ній відображені, якраз для мене і були принциповими, тому що вони пов'язані з гарантією статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка дає можливості на справедливий суд, на те, щоб всі докази, які будуть отримані і під час дізнання, і під час слідства, їх отримання відбувалося з повним дотриманням процесуальних прав підозрюваної особи. А у даному випадку у зв'язку з тим, що дуже багато різних процесуальних дій, зокрема, наприклад, медичнеосвідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів, відібрання пояснень і інших абсолютно нових інституцій, вони здійснюються до внесення в ЄДР і таким чином права людини, процесуальні права людини вони незахищені. І відповідно це порушує статтю 6 Конвенції… Зрозуміло. Я прошу визначатися по 162 поправці. Пані автор наполягає, щоб ми з вами проголосували в її редакції. 13:50:07 За-45 Поправка відхиляється. Наступна – 164-а,Семенуха. Не наполягає. Потім – Сотник, 167-а. Будь ласка, мікрофон. Дякую за можливість. 167 поправка вона знову ж таки стосується можливості хоч якимось чином виправити цей проект і привести його у відповідність до нашого ключового зобов'язання з прав людини, яке визначене в конвенції. І відповідно фактично те, що зараз пропонується у статті, то затримання особи, яке тут встановлене, і порядок затримання особи, він фактично призводить до того, що нам можуть це визначити навіть в Європейському суді по правам людини як не просто незаконним, а як застосування катування до особи, тому що не міститься ні жодних гарантій на справедливий суд і можливість оскарження такого затримання. Більше того, незрозуміло чому по кримінальним проступкам пропонується саме такий порядок і такі строки. Тому я наполягаю на тому, що ми маємо відповідати своїм зобов'язанням і забезпечувати, в першу чергу, права людини, а не зручність для… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Я прошу визначатись по 167 поправці.

За-48 Поправка відхиляється. Наступна 170 правка.Семенуха, будь ласка. 13:51:50 СЕМЕНУХА Р.С. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, станом на сьогодні Кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що у разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру протягом 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає звільненню. Даною поправкою ми пропонуємо передбачити таку саму норму і для вчинення кримінального проступку, тоді як законопроектом пропонується тримати людину за ґратами до 72 годин. чому ж логіка – абсолютно незрозуміло. Чому для злочину передбачено 24 години тримати, а для кримінального проступку, який по ступеню важкості легший за злочин пропонується передбачити 72 години? Прошу доповідача прокоментувати, оскільки, ну, таканеспівставність просто алогічна є і мінімум дискримінаційною виглядає. Прошу підтримати правку і прокоментувати головуючого. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу пану… пана Паламарчука прокоментувати чому комітет відхилив 170 поправку,

прошу визначатись. 187 поправка.

Наполягаєте, Сотник? Будь ласка, мікрофон. Я просто не бачу вас звідси. 13:53:26 СОТНИК О.С. Дякую, пані головуюча. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". 172 поправка, яка стосується можливості тимчасового вилучення речей і документів. У нас тут фактично з'являється новий інститут, який не передбачений Кримінальним процесуальним кодексом, і я вважаю, що його і не треба вводити, тому що Кримінальний процесуальний кодекс передбачає тимчасове вилучення речей і документів, є встановлена процедура. А вводити якісь додаткові можливості вилучення будь-яких предметів без процесуальних на те гарантій є нічим іншим як звуженням процесуальних прав особи і сторін у цьому дізнанні або слідстві. Дякую. Дякую. Прошу визначитись. Є коментар? Будь ласка, пане Микола, ваш коментар по 172 поправці. 13:54:27 ПАЛАМАРЧУК М.П. Вбачаю це недоцільним, таке уточнення, оскільки статтями 167 і 169 цього кодексу це передбачено. Дякуємо за роз'яснення. Дуже дякуємо. І прошу визначатись по 172 поправці. За-39 Поправка відхиляється. Наступна, так само Олени Сотник, 177 поправка. Наполягаєте? Дякую, пані головуюча. тому що вона визначає особливості повідомлення про підозру. І тут є дуже цікава частина, яка передбачає, що фактично людина інформується про результати медичногоосвідування та висновку спеціаліста, за їх наявності, вже в момент вручення підозри. І якщо вона не погоджується, то вона в принципі може оскаржувати ці висновки. Тільки проблема полягає в тому, що то тобі вже вручили підозру, яка, в тому числі, може посилатися на ці висновки спеціаліста. І хоча ти їх і будеш оскаржувати, а підозра вже є фактично врученою, це є ніщо іншим як, знову ж таки, звуженням процесуальних прав людини. І я вважаю, що це може призвести до порушення і балансу в момент проведення дізнання. Дякую. Дякую. Я прошу визначатися по поправці 177. За-46 Поправка відхиляється. Наступна, так само Олена Сотник, 179-а.

Виходить у нас ситуація, щоб просто люди, громадяни, розуміли. Виходить у нас ситуація, що фактично під час проведення дізнання, яке буде відбуватися дуже схоже на те, як відбувається досудове слідство.Дізнавач буде збирати певні докази, буде їх узагальнювати, потім формується підозра. І на цьому етапі дізнавач може, наприклад, визначити, що є ознаки кримінального злочину. І передати ці всі документи, докази, вже безпосередньо до слідчого для того, щоб він розслідував це, як кримінальне провадження. Що це означає для людей? Що в порушення, в дуже короткий строк, порушення ваших процесуальних прав, з їх звуженням, буде фактично зібрано докази, які потім використають проти вас під час розслідування вже злочину, а не… Прошу визначатись по 179 поправці. Я продовжую засідання буквально на 5 хвилин, щоб ми могли пройти сьогодні більше правок і завтра вийти на голосування зранку законопроекту. За-37 Поправка відхиляється. Наступна. Пані Сотник, так само, поправка 184. Наполягаєте?

В чому проблема цієї частини? В тому, що знову ж таки, як зазначав мій колегаСеменуха і я про це вже говорила, що не адекватні строки затримання, що строк до п'яти діб, що будь-який строк там більше шести годин. Якщо ми подивимося практику Європейського Суду з прав людини, то це є нічим іншим, як порушенням статті 6 конвенції, статті 5, вибачте, конвенції. Це означає, що фактично ми вводимо не адекватні строки затримання для нібито кримінальних проступків, які є легшими за своєю суспільною небезпекою, ніж кримінальні кримінальні злочини. Без жодних гарантій це оскаржити, без жодних можливостей для особи захистити свої права в суді, вона фактично затримується і є час вибивати з неї покази, примушувати її визнати вину і так далі, і так далі. Я вважаю, що це неприйнятним… Зрозуміло ваше роз'яснення. Прошу визначатися по 184 поправці, колеги. І я нагадую, що після того, як ми пройдемо з вами всі поправки, представник комітету пан Паламарчук матиме заключне слово, щоб узагальнити і підсумувати обговорення, в тому числі і по поправкам. 13:59:46 За-42 Поправка відхиляється. Наступна, так само, Олена Сотник 187 поправка. ви наполягаєте,

нібито безневинну історію, що особу зобов'язують з'явитися за першим викликом, але не кожна особа фактично, точніше, якщо вона цього не зробить, то передбачається можливість особи, що вона буде затримана. Тобто до неї буде застосовано запобіжний захід у вигляді, в тому числі, арешту. Але, вибачте, будь ласка, не може бути формулювання, що для кримінального проступку, що до неї буде застосовано цей захід. Це фактично виглядає, що в обов'язковому порядку один раз особа не з'явилася, по кримінальному проступку, який містить дуже низький рівень суспільної небезпеки, ще раз підкреслюю. І ви вже її фактично тоді примушуєте, точніше, слідчих і прокурора подавати на її затримання. Це є недоцільним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 18… 192-а, це у нас була, правильно пані Олено? 187-а, прошу визначатись. 187 поправка. 43 – за. Поправка відхиляється. Колеги, ще дві поправки, пані Сотник ми заслухаємо і на цьому ми перервемо вже наше обговорення поправок і завтра його продовжимо. Будь ласка, пані Олена, 192

дії під час досудового розслідування кримінальних проступків". Я розумію, що нібито нічого такого страшного тут немає, але в Кримінальному процесуальному кодексі мають всі бути визначені терміни дуже чітко. "Інші дії" – це є абсолютнадискреція, яка знову ж таки є не прийнятною, тому я наполягаю на тому, що ця фраза має бути виключена і жодних "інших дій", які чітко не передбачені статтею не може бути і мови. Тому що це призведе до свавілля правоохоронних органів. Дякую. Прошу визначатися по поправці 41 – за. Поправка відхиляється. Пані Олена, 197, 199 прошу вам дати дві хвилини, ви представите нам ці поправки, ми проголосуємо, визначимося, вірніші. І зробимо, крапку крапку поставимо в обговоренні поправок, завтра почнемо з 202 – це так само поправка буде пані Сотник. Прошу дві хвилини пані Сотник, 197 і 199. 14:03:02 СОТНИК О.С. Дякую. Я спробую розділити, тому що ці поправки стосуються різних статей. Стаття, точніше, поправка 197 вона стосується знову ж таки статті 300 Кримінально-процесуального кодексу. І я пропоную в частині першій прибрати "а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку". ласка, будь-які пояснення мають відбиратися у особи виключно у формі проведення допиту. І це має відбуватися в конкретній процесуальній формі, визначеній Кримінально-процесуальним кодексом, для того щоб оці відібрані пояснення, які можуть бути відібрані правоохоронцями, в тому числі під тиском. От ви затримали особу на 72 доби і починаєте відбирати у неї пояснення. Ми розуміємо чим це може завершитися для людей примушенням їх визнання вини. Тому не може бути жодного відібрання пояснень. Має бути чітка гарантія у особи, що вона надає ці пояснення тільки в рамках допиту, це все зафіксовано і відповідно в подальшому використовується. Більше того, нагадаю, що взагалі-то

Стаття 301 Кримінально-процесуального кодексу вона говорить про особливості закінчення дізнання. І тут ключовим є те, про що я вже говорила, ключовий момент, що фактично під час закінчення дізнання правоохоронці можуть, і дізнавач, можуть прийняти рішення, що насправді це був некримінальний проступок, а це був кримінальний злочин, і передати оцим скопом всі зібрані матеріали вже до кримінального провадження. І особа жодним чином не зможе це оскаржити, і не зможе сказати, що докази є… Зрозуміло. Колеги, прошу визначатися спочатку 197 поправка. 37 – за поправка відхиляється. 199 поправка, прошу визначатися. За-38 Поправка … Зараз, по фракціях. Поправка не прийнята. І, будь ласка, по фракціях: "Самопоміч" – 12… Найбільша підтримка, потенціал найбільший в "Самопомочі" щодо цієї поправки. Шановні колеги, отже, ми з вами на цьому зупиняємося сьогодні в обговоренні порівняльної таблиці до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень (реєстраційний номер 7279). Завтра ми продовжимо з вами рухатися по таблиці поправок

Це є ключова робота насправді, де йде, в першу чергу, обговорення і вдосконалення законопроектів. Прошу відповідально ставитися до відвідування комітетів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І завтра ми з вами продовжимо роботу о 10 годині ранку. Дякую. З поправки 202 пані Сотник завтра розпочинаємо. Дякую.